Molim vas, nastavljamo s radom. Na redu je: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,

Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. I amandmani se mogu podnijet do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za ratne veterane. Želi li predstavnik predlagatelja, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja, g. Tomo Medved uzeti riječ? Izvolite. Gđe. i gospodo zastupnici, poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Nakon prvog čitanja u Hrvatskom saboru u ožujku ove godine, pred nama je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Tri godine nakon donošenja zakona iz 2017. G. pristupili smo donošenju izmjena koja su isključivo tehničke i organizacijske naravi. Zakonom iz 2017. g. postignut je veliki napredak u skrbi za braniteljsku stradalničku populaciju međutim nakon 3 g. primjene zakona, uočeno je kako određene mjere potrebno dodatno prilagoditi potrebama korisnika kako bi one u potpunosti rezultirale planiranim učinkom. U postupku ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida pokazali su se problemi koji utječu na trajanje postupka a tiču se većinom provođenja prethodne stručne procjene. Zbog dugotrajnosti postupka, potrebno je izostaviti prethodnu stručnu procjenu iz postupka ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida a što ne utječe na kvalitetu postupka. Radi ubrzanja postupka vještačenja u postupku ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida koji sada obavlja Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, predlažemo vještačenje staviti u punu nadležnost Ministarstva hrvatskih branitelja a vještačenje će i nadalje obavljati neovisni medicinski vještaci. Vještačenje se izdvaja iz nadležnosti ZOSI-ja iz razloga što se u postupku utvrđivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida ne utvrđuje samo stupanj oštećenja organizma već i uzročno-posljedična veza tog oštećenja sa sudjelovanjem u Domovinskom ratu što predstavlja za specifičnost i zahtijeva posebnu metodologiju rada koja se razlikuje od ostalih postupaka vještačenja u nadležnosti ZOSI-ja. Želim podsjetiti da je ovakav model bio u primjeni do 2015. godine. Radi ubrzanja postupka stambenog zbrinjavanja, pored organizirane stambene izgradnje koju provodi Ministarstvo hrvatskih branitelja, predviđena je mogućnost kupnje stanova kao i pojednostavljivanje postupka prijenosa stanova za stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja. Izmjenama se želi ubrzati postupak ostvarivanja prava namijenjenima socijalno ugroženima a uvjete dodatno prilagoditi njihovim potrebama. Izmjene u odnosu na prijedlog zakona u prvom čitanju uglavnom se odnose na novotehničku doradu članaka. Za provedbu zakona osigurana su sredstva u državnom proračunu. I zaključak, uvažavajući uočene potrebe tehničke i organizacijske prilagodne Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, pozivam sve zastupnice i zastupnike u Hrvatskom saboru za jedinstven pristup radi usvajanja zakona kojim bismo najzaslužnijima za obranu domovine omogućili dostojno ostvarivanje zasluženih statusnih prava. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Imate, ne znam koliko ali je niz replika, prvu repliku je tražio g. Kirin. poštovani ministre, potpredsjedniče Vlade. Ovaj zakon je cjelovit, to je najviše što je do sada za spomenutu populaciju učinila bilokoja hrvatska Vlada. Molim, što vi mislite zašto je javno mnijenje podijeljeno u odnosu na ovaj zakon? Jedni misle da je to previše prava za branitelje ali se ne pitaju kako je bilo braniteljima, posebno dragovoljcima kada su bili bombardirani informacijama da će Hrvatska biti toliko koliko se vidi sa zagrebačke katedrale, vojvoda Šešelj. Često se čuju glede toga negodovanje i nezadovoljstva od strane branitelja, od tome ne kao branitelj nego dragovoljac imam svoje mišljenje.

kvalitetno organiziranje svih mjera i programa koji se odnose na populaciju hrvatskih branitelja, a poglavito je važno u cijelom tom spektru mjera imati na umu i napore koje je potrebno učiniti a vezane su za odnos i odgovarajuće vrednovanje hrvatskih branitelja i Domovinskog rata općenito. Smatram da uz sve ove mjere koje su predviđene zakonom uz sve aktivnosti koje provodimo je važno da svi mi damo svoj doprinos kako bi u javnom prostoru, kako bismo kreirali i doprinosili upravo pozitivnom vrednovanju i ocjenjivanju i ulozi hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu. Hvala. G. Ivanović. **Ivanović, Goran (HDZ)** Uvaženi potpredsjedniče i uvaženi ministre sa suradnicima. Hoće li izostavljanje prethodne stručne procjene iz postupka ostvarivanja statusa HRVI-a kako je predviđeno ovim zakonom, utjecati na kvalitetu postupaka Izvolite odgovor. **Medved, Tomo (HDZ)** Hvala vam lijepo, uvaženi zastupniče. Dakle, mjera prethodne stručne procjene, imala je svoj smisao i svoju svrhu ali nažalost, dugotrajnost postupka navodi nas na traženje pristupa i programa koji je prihvatljiv u pogledu dinamike provedbe programa. U prijedlogu zakona odnosno u konačnom prijedlogu zakona i u aktivnostima koje provodi Ministarstvo hrvatskih branitelja i provodit će, ni na koji način neće biti umanjena razina stručnosti jer vještaci odnosno vijeća koja će biti u nadležnosti Ministarstva hrvatskih branitelja, bit će sačinjena odnosno činit će ih medicinski vještaci svih struka upravo u cilju utvrđivanja uzročno-posljedične veze, ozlijede ili bolesti sa sudjelovanjem u Domovinskom ratu. **Radin, Furio Zahvaljujem, potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre i potpredsjedniče Vlade. Vi ste ponosan čovjek i pravi ministar na pravom mjestu, prošli ste sve značajne bitke Domovinskog rata i znate da Domovinski rat nije bio piknik kako se nekima čini iz ove ove perspektive i moramo sve učiniti da pravi hrvatski branitelji dobiju ono pripadaju a ne da veća prava imaju oni iz minhenske bojne ili ne daj Bože, neprijatelji hrvatske države. Vi se zalažete da se vještačenje izostavi iz ZOSI-ja i da se izdvoji, da se nastavi kao korpus separatum, zasebno tijelo i s tim se zapravo želi dobiti na vremenu odnosno da se povjerenstvo koje je stručno to su liječnici koji su bili u Domovinskom ratu i znaju sve vrste ozljeda koje se mogu dogoditi a ne da rade vještačenje onih ljudi koji nisu za to stručne spreme. Hvala. Hvala vam lijepa, uvaženi zastupniče. Dobro ste detektirali i dobro ste prepoznali i naš motiv i poveznicu prijedloga zakona sa onim što želimo postići. Dakle, vijeća koja će biti formirana u okviru Ministarstva hrvatskih branitelja i gdje će biti uključeni specijalisti svih profila, poglavito je važno povezati vrijeme, ratni put, tijek službe sa bolesti i ozljedom. Naši medicinski vještaci, stručne osobe koje su dugi niz godina radile na tim poslovima, zasigurno će na najbolji način vrednovati vrijeme provedeno u Domovinskom ratu i poveznicu bolesti ili ozljede sa ratnim putom, sa tijekom službe, sa bojištima na kojima je hrvatski branitelj proveo za vrijeme Domovinskog rata kao i sa ostalim aspektima koji su vezani za to vrijeme. **Radin, Furio (Nezavisni)** G. Mlinarić. **Mlinarić, Stipo (DP)** Hvala lijepo, g. potpredsjedniče. Potpredsjedniče Vlade, ministre Medved, ajde da vam postavim prvo pitanje, ono su bili samo hvalospjevi. Vi ste donijeli taj zakon i pisali ste ga 2017. g., stupio je 1. 1. 2018., ako se ne varam, 500 branitelja, to znate i vi i ja, da nisu dočekali korištenje zbog dugotrajnog procesa koji sad mijenjamo i treba promijeniti, mi ćemo podržat. Jel osjećate se vi odgovorni za tih 500 ljudi koji su umrli a nisu ostvarili status HRVI-a ili bar neko iz vašeg tima koji je radio taj zakon i napravio taj propust da toliko bude dugotrajan taj postupak? To je neko morao predvidit kad ste dali taj zakon a ne ga sad mijenjati nakon 4 godine. Ja ću ga podržat, sve što ide za branitelje, na korist branitelja, ali recite mi vašu odgovornost za ove ljude koji su umrli, ne dočekavši ove promjene danas u Saboru. Hvala lijepo. **Radin, Furio Hvala lijepa, uvaženi zastupniče Mlinariću. 2016. i 2017. g. u vrijeme kad smo radili ovaj prijedlog zakona, napravili smo jedan model organizacijski i da smo sve udruge iz Domovinskog rata uključili u proces izrade. 11 projektnih skupina je radilo mjesecima u iznalaženju najboljih rješenja, najboljih mjera. Želim vas podsjetiti da je to bilo vrijeme gdje smo morali provesti gotovo revolucionarne metode odnosno oblike, rokovi su bili zatvoreni za sve, dakle i za status HRVI-a i za status hrvatskog branitelja, tada u ovom Visokom domu, veliki broj zastupnika izlazio je s tezama da ćemo otvaranjem ovih rokova, stvoriti milijun novih hrvatskih branitelja, da ćemo srušiti državni proračun i čitav niz drugih nelogičnosti i iskrivljenih teza. Dakle, tada smo napravili snažan iskorak, ovo danas je zapravo još dodatno organizacijska prilagodba u postizanju puno efekta primjene zakona. **Radin, Furio Dobar dan. Čini se da u ovom Saboru sve više donosimo zakone koji ozakonjuju bezakonje. Tako smo donijeli jedan Zakon o Sveučilištu obrane i sigurnosti gdje je ozakonjeno da iako sva druga sveučilišta trebaju proć akreditaciju, to sveučilište ne mora. Ovdje donosimo zakon u kojem je ukinuto znači ozbiljno vještačenje koje je provodio Zavod za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju i to prebačeno na ministarstvo čije će povjerenstvo imenovati upravo ministar odnosno vi. Nešto bi se u to u nekom drugom svijetu zvalo korupcijom, jel, da ministar sam odlučuje ko ima status branitelja bez ozbiljnog vještačenja ali ovdje imamo tu mogućnost zakonom određenu, dakle i da li je nečiji narušeno zdravlje posljedica sudjelovanja u ratu koji je prošao prije 25 g., odlučivat će povjerenstvo koji će imenovati ministar branitelja, smatrajući da Zavod za vještačenje nije relevantan. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Izvolite, odgovor. **Medved, Tomo (HDZ)** Poštovana zastupnice Peović, svako vijeće i svako povjerenstvo imenuje neki ministar resorni, tako je to bilo i u dosadašnjem slučaju, i tako je to u konačnici i danas u Zavodu za vještačenje, dakle određeni ovlašteni ministar u čijem resoru se nalazi tijelo, raspisuje poziv, iz ministarstva odabire koji su to vještaci i liječnici, angažira ih i ministar, potpisuje s njima ugovor, dakle to nije nikakva iznimka u odnosu na cijeli proces. Želim podsjetiti na složenost ovog postupka, razliku vještačenja stradalih hrvatskih branitelja, okolnosti njihovog stradanja, razinu i načine njihovog stradanja i bolesti kao posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, od ostalih ostalih dužnosti odnosno ostalih profesija. Podsjećam da je ovakav model kakav mi sad predlažemo, bio na snazi do 2015. g. i da je tada urušen i želimo ga ispraviti i dovesti na učinkovitu razinu. Hvala. **Radin, Poštovani ministre, evo ja ću vas podsjetit zašto je 2014. Osmišljen ZOSI. Dakle, tada je uzet zajam od Svjetske banke od 70 milijuna eura da bi se financirao projekt modernizacije sustava socijalne zaštite jer smo u tom trenutku imali među umirovljenicima 270 000 i dobili smo nalog da pooštrimo kriterije za odlazak u invalidske mirovine jer ih je 1999. 60 000 njih otišlo u invalidske mirovine čisto iz političkih odluka. Dakle, uspostavljen je jedan zavod koji će stručno vještačit i odlučivat o tome tko može ići u invalidsku mirovinu. Vi ovdje sada uvodite, kažete evo to ne valja, to je presporo, nisu ovlašteni, nisu stručni za procjenjivati invalidske mirovine branitelja,

Dakle, ako ste pozorno pratili i iščitali prijedlog zakona, ovdje govorimo o izdvajanju iz ZOSI-ja jedne kategorije korisnika, svi ostali korisnici ostaju u tom ZOSI-ju. Valoriziranje, ocjenjivanje i vrednovanje zavoda, ja vjerujem da ćete i kroz izvješća zavoda imati kao što je to inače u praksi, i moći vidjeti rezultate i postignuća zavoda. Znam jako dobro tada i tu mjeru i način financiranja i sredstva iz Svjetske banke, ovdje imamo za cilj stvoriti osnovnu organizacijsku pretpostavku za provedbu mjere vještačenja a da ona bude u potpunosti u skladu sa prihvatljivim vremenskim periodom a u konačnici i sa Zakonom o općem upravnom postupku o vremenu i tijeku provedbu cijelog procesa. Hvala lijepo. Ministre, kod donošenja važećeg zakona, tada sam davao amandmane i govorio i ukazivao na neprovedivost Zakona o hrvatskim braniteljima. I činjenica je da je on neprovediv. I činjenica je da su ljudi, hrvatski branitelji još više frustrirani postojećim zakonom. Tada je bilo donijeti tome zakonu nove mjere koje će omogućiti hrvatskim braniteljima da se omogući normalan slijed ostvarivanja svojih prava. Brojni branitelji, spomenuta je brojka 500 hrvatskih branitelja je umrlo koje je dalo zahtjev za ostvarivanje svojih prava. I to je poražavajuća brojka da nisu ostvarili svoja prava zbog čestih izmjena zakona ili kako kažu, cjelovitoga zakona, ovo sad prva ovoga novoga cjelovitoga zakona. Meni bi draže bilo da smo mi pronašli sredstva, poglavito od Srbije za ratnu štetu koja je napominjana par puta. **Radin, Hvala vam lijepa, uvaženi zastupniče Bulj. Sjećam se dobro i vašeg aktivnog sudjelovanja i doprinosa u donošenju zakona iz 2017. godine. Prvo, kad govorimo o financijskim sredstvima, želim podsjetiti da je naša Vlada od 2016. g. pa na ovamo povećava proračun ministarstva za više od pola milijarde kuna. Drugo, želim vas podsjetit da smo po prvi puta uveli preventivne medicinske preglede koji se provode u svim bolnicama u RH, da je više od 70 000 hrvatskih branitelja prošlo preventivne preglede, o rezultatima tih pregleda, puno puta sam govorio u ovom cijenjenom Viskom domu. Kad govorimo o primjenu zakona, prateći primjenu kao što to inače radi ozbiljno ministarstvo i ozbiljna Vlada, utvrdili smo određena uska grla i pozicije gdje dolazi do usporavanja. Sve ostale mjere se itekako primjenjuju a ovdje stvaramo pretpostavku za ubrzavanje i ovog procesa kad govorimo o vještačenju i ostvarivanju statusa HRVI-a. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. G. Pavliček. Poštovani ministre, svake izmjene i dopune zakona kojima se treba poboljšati status hrvatskih branitelja, posebice HRVI-a, valja podržati. Imam ovdje pitanje za vas ukoliko znate odgovor. Koliko je osoba sukladno zakonu koji je donesen iz 2017. g. podnijelo zahtjev za priznavanje statusa hrvatskog branitelja i koliko je od tih koji su podnijeli zahtjev, steklo status hrvatskog branitelja? Jer informacije s terena dolaze da je jako velik dio ljudi odbijen, da su ljudi razočarani, da je nažalost dobar dio tog zakona ostao mrtvo slovo na papiru. Tomo (HDZ)** Hvala lijepa, uvaženi zastupniče. Iznimno važno pitanje, dakle, sve brojke ću vam dostaviti sa sa ocjenom jer je ovdje zbog pune informiranosti jako važno imati cjelovitu sliku. Prvo, imamo mogućnost odnosno otvorili smo rok za ostvarivanje statusa hrvatskog branitelja, rok koji je do tada bio zatvoren. Drugo, imamo otvoreni rok za ostvarivanje statusa HRVI-a, dobit ćete kompletne informacije. imamo proces gdje su HRVI imali ranije status ali uslijed pogoršanja bolesti, išli su na procjenu i povećanje odnosno novu ocjenu svoga zdravstvenoga stanja. Prema tome, dakle sve su to postupci koji su nam itekako poznati i tijekom ove rasprave, uručit ću vam da imate punu informaciju o kojoj mjeri i na koji način je ministarstvo uspostavilo organizaciju i punu primjenu zakona. Raspudić, Marija (Nezavisni)** Uvaženi ministre Medved, borba za slobodnu i neovisnu Hrvatsku bila je raskid s jednopartijskim sistemom i borba za višestranačje. A to znači da se više različitih glasova može čuti u Hrvatskom saboru. Kada gledamo ove izmjene i dopune zakona u odnosu na prvu verziju o kojoj smo mnogi od nas vrlo aktivno raspravljali u Saboru htijući dati svoj doprinos rješavanju statusa hrvatskih branitelja, mi pronalazimo 5 stranica u kojima vi dilogizirate o ponuđenim doprinosima u raspravi, ali niti jednom rečenicom se ne osvrćete na cijelu raspravu koja se odvila u Hrvatskom saboru. Pardon, na kraju ovih 5 rečenica, tek kažete da je sve što se događalo u Hrvatskom saboru, obuhvaćeno u sklopu nekih drugih stvari o kojima se govorili.

zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru zajedno sa Vladom, to nam je u konačnici i obveza biti itekako snažan partner. Sve sadržaje svih rasprava u Hrvatskom saboru kao i one sadržaje koji su bili iznesen tijekom javne rasprave, temeljito su se analizirale u Ministarstvu hrvatskih branitelja. Niti jedna nije zanemarena i niti jedna nije isključena. Stoga evo, i nadalje ja vas pozivam na takav partnerski pristup jer svi imamo obvezu Hvala lijepa. Povreda Poslovnika, gđa. Selak Raspudić. Čl. 238., omalovažavanje saborskih zastupnika. Ovo što vi govorite je lijepo, ja se s time slažem, no voljela bi da je istinito. Na 5 stranica gdje se osvrćete na raspravu o ovom zakonu, polemizirate isključivo sa Odbor za ratne veterane i važno je da uvažavate njihove prijedloge i primjedbe no niti u jednoj replici se ne osvrćete na cjelokupnu raspravu u Hrvatskom saboru. Dakle, nažalost ovo što vi trenutno govorite o dijalogu, ostaje mrtvo slovo na papiru a u praksi u ovom prijedlogu zakona se pokazuje da nije točno. **Radin,

Svakako ovaj zakon nudi i poboljšava, takva je intencija prava hrvatskih branitelja, hrvatskih heroja koji su branili i oslobodili domovinu Hrvatsku i hrvatski narod želi odvojiti novaca i odvaja do sada koliko može za tu epopeju slavnih koji su nakon 9 stoljeća ostvarili slobodu i obranili slobodu. Međutim, znači …/Govornik se ne razumije./… vidim da brinete o svemu, i drago mi je da je u tom osobito stambena i ostala problematika, ali između ostalog o zdravlju kako fizičkom, tako i psihičkom da se smanji broj suicida i sad slijedom toga recite mi, kakva je vaša reakcija, kakve ste vi imali reakcije u ministarstvu što je prošli tjedan u Bršadinu podignuta ploča četnicima koji stoje tamo, popis imena agresora i da stoji i da su poginuli od ustaškog metka i ustaške granate? …/Upadica Radin: Hvala lijepa./… E sad vas molim, da li ste imali vi u ministarstvu kakav … Tomo (HDZ)** Hvala lijepa, uvaženi zastupniče. Naravno, sve što se događa u hrvatskom društvu a poglavito teme kad govorimo o Domovinskom ratu i svih pitanja vezanih za Domovinski rat, da su itekako prisutna u Ministarstvu hrvatskih branitelja, da pratimo sve ono što se događa. Kad govorimo o postavljanju ove ploče, dakle zatražili smo jer iz medijskih članaka nismo mogli vidjeti niti sadržaj te ploče niti ta imena, zatražili smo punu informaciju o tome što je sadržaj te ploče i svezi čega i gdje je ona konkretno postavljena. Zahvaljujem, predsjedavajući. Poštovani ministre, vi ste ovdje kao ministar kao predlagatelj u ime Ministarstva hrvatskih branitelja, što je sa vašom odgovornosti kao potpredsjednika Vlade kada svojim postupanjima pravite razliku između osoba sa invaliditetom? Čak i pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom kako smo imali prilike čuti u petak je stajališta da vještačenje za osobe sa invaliditetom ne treba izdvajati i da svi trebaju imati jednak način i postupanje pri vještačenju? Ovim izdvajanjem vi zapravo stvarate nepravdu prema drugim korisnicima koji neopravdano čekaju svoje vještačenje pred drugim resorima. **Radin, Furio Hvala vam lijepa. Poštovana zastupnice, mislim da nismo na istom pristupu u pogledu željenog cilja koji ćemo postići. Upravo suprotno, izdavanjem hrvatskih branitelja iz ZOSI-ja, otvara se veći prostor za sve ostale osobe koje čekaju na Zavodu za vještačenje i ni na koji način to nije razdvajanje osoba sa invaliditetom, dakle ubuduće ovaj proces kad govorimo o HRVI-ma odnosno hrvatskim braniteljima koji pokrenu postupak za ostvarivanje statusa, vještačit će ih stručne osobe iz iz spektra i dosadašnjih vijeća ali na način da se ubrza cijeli proces kad govorimo o hrvatskim braniteljima a ovdje otvara dodatnu mogućnost i prostor za sve ostale osobe sa procjenu,

Uistinu je ovo samo isključivo i isključivo je jedino tehnički i organizacijske naravi promjena. Ja bi samo željela izraziti zadovoljstvo što ste odmah kad ste uočili da neće proces trajati predugo, reagirali sa ovim izmjenama i dopunama kako bi naši branitelji ostvarili na vrijeme svoja prava. Neprihvatljivo je da postupak traje 36 mj. i mislim da je to ključno bilo za donošenje ovih izmjena. Stoga, u tim samim izmjenama naravno odnosno u tome je doprinio i COVID, to vi vrlo dobro znate i sad ću iskoristiti zadnje da vam kažem da vas molim, s obzirom da smo uočili da se naši branitelji nedovoljno cijepe, da utječete na branitelje i braniteljsku populaciju kao što i mi svi drugi utječemo koliko možemo, ja znam vaš doprinos ali dajte molim vas još

sve članove obitelji naših poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja da iskoriste ovu prigodu i da se cijepe i na taj način doprinesu očuvanju svoga zdravlja i zdravlja svojih bližnjih a ovdje poglavito govorimo o onoj ranjivoj skupini, skupini ljudi čije je zdravlje oštećeno, dakle poziv je iskoristimo ovu priliku, Hrvatska je osigurala dovoljne količine cjepiva i cijepimo se jer danas je cijepljenje domoljuban čin i svi zajedno doprinosimo očuvanju zdravlja našega naroda. Točno je ovo što ste vrlo jasno i lijepo prepoznali, dakle u provedbi mjere prethodne stručne procjene koja se provodila u svim bolnicama, nažalost i COVID u velikoj mjeri doprinio smanjivanju intenziteta i dinamici provedbe prethodne stručne procjene. **Radin, Furio Hvala lijepa, g. potpredsjedniče Sabora. Potpredsjedniče Vlade i ministre hrvatskih branitelja. Pa evo danas smo pri raspravi o izmjenama i dopunama zakona, možemo reći da su ove normativne organizacijske promjene u zakonu, sigurno dobro poboljšanje za potrebe naših invalida Domovinskog rata ali i stradalnika Domovinskog rata. Tisuće je upućenih tužbi, prigovora kao i traženja da se to izmjeni kako bi bilo brzo, funkcionalno i efikasno jer stvarno za one koji toliko dugo godina čekaju tu invalidnost i koji se liječe po našim bolnicama i referentnim centrima za PTSP a većina je takvih, sigurno da očekuju da što prije ovaj zakon stupi na snagu i da bude funkcionalan kako bi oni ostvarili svoja prava. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala vam lijepa, uvaženi zastupniče. Dakle, jasno je, prateći na tjednoj i mjesečnoj razini od donošenja zakona, cjelokupan proces, dakle od svih razina za primanja zahtjeva, detektiranjem gdje su to pozicije koje usporavaju cijeli proces, ali ovdje još jednom želim naglasiti i partnerstvo i suradnju sa našim udrugama iz Domovinskog rata gdje smo kroz naše redovite koordinacije i sastanke došli, iznjedrili ovaj prijedlog zakona kojim se zaista stvara pretpostavka za punu primjenu našega zakona, prepoznajući te točke gdje je dosad dolazilo do usporavanja i odgovornim pristupom, predlaganjem izmjena zakona, stvaranjem pretpostavke za punu primjenu zakona. I na kraju posljednja replika, gđa. Bedeković. i komentiramo i raspravljamo, zapravo su kao što ste i sami rekli tehničke naravi i donose se radi prilagodbe određenih mjera kako bi se poboljšao njihov učinak vezano primjerice za dugotrajnost i skraćivanje postupka vještačenja, međutim ono što ja imam potrebu naglasiti je činjenica da je ove izmjene da su dokaz stalne skrbi o hrvatskim hrvatskim braniteljima, upravo one kako oni zaslužuju i doista ove mjere i izmjene pozdravljam. I ono što imam posebnu potrebu naglasiti, upravo ovaj zakon je prvi integralni Zakon o hrvatskim braniteljima u povijesti hrvatske države. Prvi zakon koji donosi jedno cjelovito rješenje za hrvatske branitelje i za skrb o braniteljima onakvu kakvu oni zaslužuju i … …/Upadica Radin: Hvala./… … upravo iz tog razloga je jako dobro primljen od strane svih hrvatskih branitelja. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa, poštovana zastupnice. Naravno da kad analiziramo sve ono što smo ostvarili i kad vidimo implementaciju svih mjera kada smo ga donosili, jasno smo komunicirali da je to jedinstveni pravni okvir kojim se regulira gotovo sve područje koje se tiče bilo materijalnih bilo statusnih pitanja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. I ponovit ću dakle, ta naša uska suradnja i partnerstvo sa udrugama iz Domovinskog rata, naša stalna nazočnost, naši područni odjeli koje smo po ovom zakonu osnovali po županijama su nam upravo ta povratna informacija i prepoznavanje onih detalja koje u zakonu su dovodili do usporavanja i zato sa ovim zakonom dajemo odgovor na ta pitanja i konačno rješavamo i te pozicije gdje dolazi do usporavanja. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa, g. potpredsjedniče, zasada nemate više replika, hvala. Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Izvolite g. Đakić predsjednik Odbora za ratne veterane. **Đakić,

razmotrio je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji je podnesen od Vlade RH aktom od 18. lipnja 2021.g. Odbor je predmetni akt razmotrio u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno odredbama čl. 91. poslovnika HS-a. Prema riječima predstavnika predlagatelja potrebno je u temeljni zakon koji je donesen prije tri godine unijeti određene mjere te ih je potrebno dodatno prilagoditi korisnicima kako bi one u potpunosti rezultirale planiranim učincima. Glavni razlog izmjena i dopuna zakona je ubrzanje postupaka za ostvarivanje statusa HRVI iz Domovinskog rata koji trenutno traje i preko dvije godine, zbog normativnih i organizacijskih problema, isto tako potrebno je ubrzati stambeno zbrinjavanje branitelja i stradalnika, omogućiti ostvarivanje svih prava iz mirovinskog osiguranja za hrvatske branitelje koji su status stekli nakon stupanja na snagu zakona odnosno ponovnog ostvarivanja roka za stjecanje statusa hrvatskog branitelja te omogućiti ostvarivanje naknade za nezaposlene jednokratne pomoći za sve socijalno ugrožene hrvatske branitelje. Donošenjem ovog zakona potrebno je što brže provesti iz razloga što je neodrživo stanje u kojem postupak ostvarivanja statusa HRVI iz Domovinskog rata traje do tri godine, a uslijed okolnosti pandemije korona virusa trajanje postupka je dodatno otežano i produljeno te svako daljnje odlaganje izmjena zakona dovodi do povećanja broja hrvatskih branitelja koji neće dočekati okončanje postupaka niti zasluženi status. U odnosu na prijedlog zakona u konačnom prijedlogu zakona osim nomotehničkih izmjena predviđeno je da se status hrvatskog branitelja dragovoljca Domovinskog rata može dokazivati pored potvrde Ministarstva obrane i MUP-a i potvrde Ministarstva hrvatskih branitelja. Također je detaljnije uređeno pravo na naknadu za nezaposlene, detaljnije su propisane usluge koje obavlja Veteranski centar, a propisano je i pravo na dodjelu garaže. Za provedbu ovoga zakona sredstva su osigurana u državnom proračunu RH za 2021. i projekcijama za 2022. i 2023.g. u sklopu razdjela Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. U raspravi članovi odbora uglavnom su podržali predložene izmjene i dopune kojima se otklanjaju problemi uočeni u provedbi odgovarajućeg zakona, naglašeno je da se razmisli o mogućnosti usklađivanja invalidnina sa rastom plaća odnosno BDP-a a umjesto da se određuje prema proračunskoj osnovici te da se razvidi mogućnost prestanka važenja Zakona o smanjenju mirovina određenih odnosno ostvarenih prema posebnim propisima. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova sa šest glasova za te tri suzdržana glasa odlučio predložiti HS-u donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji kao što je predloženo uz to što je odbor u konačnici pripremio jedan amandman što se tiče samih usklađenja mirovina odgovoran prema državnom proračunu razmišljajući o svim aspektima mi smo amandman kao odbor uputili i ja kao predsjednik odbora na osnovu ove rasprave i dostavit ćemo ga sada i ministru hrvatskih branitelja i potpredsjedniku Vlade na uvid. Hvala vam lijepo. Hvala vam lijepo. Sada otvaram raspravu i dajem opet vama riječi ispred Kluba zastupnika HDZ-a g. Josip Đakić. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Pa evo pred nama je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji kojim pristupamo kako bismo najzaslužnijima za obranu domovine pružili da mogu lakše ostvarivati svoja statusna i materijalna prava i sveobuhvatnu skrb prilagođenu njihovim potrebama. Zakonom koji smo izglasali prije tri godine učinjen je značajan i veliki korak u uređenju prava i priznavanju statusa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i statusa HRVI. Učinjeni su pomaci Učinjeni su pomaci u smislu poboljšanja odredaba kojima su regulirana statusna i egzistencijalna prava hrvatskih branitelja, ispravljen dio nepravdi nastalih uslijed ukidanja stečenih prava kroz dugogodišnje izmjene i dopune Zakona što je doprinijelo osjećaju hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, ali i jačanju digniteta Domovinskog rata. Iz uvodnog izlaganja predlagatelja čuli smo kako tijekom primjene zakona kroz tri godine uočeno kako određene mjere treba korigirati i prilagoditi potrebama korisnika kako bi one u potpunosti rezultirale planiranim učinkom. U praksi su se pokazali određeni problem i u realizaciji nekih odredaba poglavito onih koje se odnose na postupka vještačenja, dugotrajnost postupaka kod ostvarivanja prava HRVI-a, rješavanju rješavanju prava iz mirovinskog osiguranja HRVI-a i pripadnika HVO-a, do problema u rješavanju prava na stambeno zbrinjavanje i sve su to izmjene tehničke i organizacijske naravi, a glavni razlog izmjena je ubrzavanje postupaka za ostvarivanje statusa HRVI-a. U odnosu na prijedlog zakona u konačnom prijedlogu zakona osim nomotehničkih izmjena predviđeno je da se status hrvatskog branitelja i dragovoljca Domovinskog rata može dokazivati pored potvrde Ministarstva obrane i MUP-a i potvrde Ministarstva hrvatskih branitelja. Također je detaljnije uređeno pravo na naknadu za nezaposlene, detaljnije su propisane usluge koje obavlja Veteranski centar, kao što je propisano pravo na dodjelu garaže. Treba istaknuti da je ovaj konačni prijedlog zakona temeljen na analizi provedenog prethodnog zakona, ali najviše aktivnostima Ministarstva hrvatskih branitelja. U neposrednom kontaktu sa braniteljskom populacijom odnosno udrugama koje okupljaju naše branitelje i članove njihovih obitelji, partnerskim odnosom za pronalazak rješenja, razumijevanju i shvaćanju stanja na terenu došlo je i do prijedloga ovih izmjena kako bi se zaokružio normativni segment rješavanja problema braniteljske populacije. Kao što samo već i čuli izmjenama i dopunama zakona proisteći će sljedeće, ubrzavanje postupaka za ostvarivanje statusa HRVI-a zbog ukidanja prethodne stručne procjene u postupcima u ostvarivanjima statusa HRVI iz Domovinskog rata po osnovi bolesti, radi dodatnoga ubrzanja postupaka za ostvarivanje HRVI, vještačenje koje je do sada obavljao Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom bit će prebačeno u punu nadležnost Ministarstva hrvatskih branitelja odnosno osnovat će se posebna povjerenstva u kojima će vještačenja obavljati vještaci temeljem ugovora o djelu, omogućit će se ostvarivanje prava na mirovinu prema ovom zakonu ako za to zadovoljavaju uvjete i za one hrvatske branitelje koji su naknadno ostvarili taj status, status dragovoljca ili dodatne dane sudjelovanja u obrani suvereniteta RH, a već ranije a već ranije imaju priznato pravo na mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, mogućnost provođenja ranije priznatih prava i određivanje nove svote najniže mirovine umjesto priznate mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i za one hrvatske branitelje koji nisu bili zatečeni korisnici najniže mirovine jer im u trenutku odlaska u mirovinu mirovina određena prema Zakonu o mirovinskom osiguranju bila povoljnija od tada najniže braniteljske mirovine bez povećanja za sudjelovanje u Domovinskom ratu, ubrzanje postupaka stambenog zbrinjavanja kroz kupnju stanova na lokacijama na kojima nije isplativa organizirana gradnja te pojednostavljivanje postupaka prijenosa stanova na stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja između državnih tijela uprave, ostvarivanje prava namijenjenih socijalno ugroženim skupinama korisnika kao što su jednokratna novčana pomoć i naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dodatno će biti prilagođeno potrebama korisnika, jasnija i ujednačenija primjedba odredbi zakona nomotehničke dorade. Ovim zakonom moramo pristupiti što prije jer se vidi da u stručnim procjenama postupci traju gotovo dvije godine, što smatramo neprihvatljivim posebno zbog velike smrtnosti braniteljske populacije. Od 2017.g. u prosjeku je godišnje umrlo 4.600 hrvatskih branitelja tako da je značajan udio hrvatskih branitelja koji su podnijeli zahtjev za rješavanje statusa HRVI, a taj status nisu nažalost dočekali. Važan iskorak je i to da se određene postupke više neće biti potrebno pribavljati, ratnog puta jer to odugovlači postupke, a većina podataka je dostupna u evidencijama hrvatskih branitelja koji će se koristiti u tu svrhu. S obzirom da se nalazimo u izazovnom izazovnom vremenu kao ova covid pandemija braniteljska populacija stari odnosno hrvatski branitelji su mahom osobe starije životne dobi i njihovi zdravstveni problemi su sve teži. Svjesni smo da se zakonom ne može predvidjeti ili ograničiti pojava bolesti odnosno pogoršanja bolesti koje su u uzročno posljedičnoj vezi sa stradalima u Domovinskom ratu, a što su u medicinskim vještačenjima utvrđivali liječničke komisije prema pravilima struke. Ovim izmjenama smanjit će se administrativni rokovi za priznavanje statusa HRVI. Zato hrvatske branitelje koji nemaju odgovarajući status ovo je sada prilika da se svima njima, ali i stradalnicima Domovinskog rata omogući da njihova uloga u obrani bude dostojanstveno vrednovana. Slijedom navedenoga klub HDZ-a pozdravlja i podržava izmjene i dopune zakona i nadamo se i pozivamo sve druge zastupnice i zastupnike da podrže ovaj zakon kako bismo zaštitili dostojanstvo hrvatskih branitelja, poboljšali i olakšali njihov položaj jer upravo je naša dužnost da uredimo brojna pitanja koja opterećuju naše heroje. Hvala vam lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** A sada ispred Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista dijelit će vrijeme najprije g. Sačić i onda g. Pavliček. suverenisti)** Poštovani predsjedavajući, gospodine ministre, tajnici, kolegice i kolege, hrvatska javnosti. Evo opet nas je zateklo to da moramo danas kao i na prvom čitanju utrošiti vrijeme kada je već koncentracija vrlo niska odnosno kad smo umorni, a po svemu sudeći čeka nas dug i mukotrpan posao oko iznošenja svojih stavova. Oko ovog zakona o pravima hrvatskih branitelja i članovima njihovih obitelji odnosno dopune konačne verzije manje-više rekli smo sve već i u prvom čitanju, ovdje samo treba podvuć vidje jedan dio, jedan manji dio je predlagač uvažao naših primjedbi, ali ono što je ostalo za ukazat jeste potpora načelna ideji da se hrvatskim braniteljima olakša život, da im njihovim obiteljima, prije svega da im se osigura kruh, da ih se zaposli koji su nezaposleni, da se stimulira njihovo zapošljavanje to je najvrjednije i najvažnije i to je po meni dobro što ste uložili do sad puno u te zadruge i raznorazne oblike davanja jedne sigurnosti ekonomske zapravo braniteljima i njihovim obiteljima i tu ne treba nikako žalit novac, svakako te mjere poticat i naravno to uglavnom i radite. Ali ostaje činjenica da još uvijek velik broj hrvatskih branitelja nezaposlen, s njima treba razgovarat vidjet šta otvorit prostor kako. S druge pak strane od postojećih ljudi koji su stradalnici po sebi obitelji prije svega njima je još uvijek zatvoren prostor pristupu određenim pravima i to je vrlo traumatično, osobito obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, oni koji su prošli srpske koncentracijske logore i koji su doista u toj tragediji i zlu koji su proživjeli čak nažalost neki od njih digli ruku na sebe, tu su ogromni problemi vi jako dobro znate kao tim u Ministarstvu što se tu zbiva, tu treba biti puno puno fleksibilniji u odnosu na postojeće stanje, treba vidjeti kako pomoći tim obiteljima da ostvare taj status jer nitko tko je prošao 6 mjeseci torture u fašističkim srbočetničkim logorima ne može poslije imat apsolutno nitko nikakve dvojbe da sve zlo što mu se u životu dogodilo od zdravlja do psihe do čak i suicida da nije u vezi s tim, da nema uzročno-posljedične veze. Dakle, tu trebamo učinit puno više, dao sam ja amandman na to, na sreću taj broj ljudi koji je u takvoj situaciji u Hrvatskoj se ne broji na tisuće ali, koliko ih ima oni su zaslužili svu pažnju ovog društva i još i više. Također, već smo na Odboru rekli vama kao Stručnoj službi i timu ministra učinite da podzakonski akti se ne donose 6 mjeseci. Mi ćemo sad danas, evo trudit ćemo se i za tjedan dva će biti glasovanje pa nemojte sad Zakon ćemo izglasat ali on neće bit u primjeni 6. mjeseci radi čega, zato jer nije Pravilnik donesen. Pravilnik se mora paralelno radite na Pravilniku, skratite rok, neka to bude u jednom roku primjerenom 2. mjeseca, 3, al ne 6 mjeseci. Ono što je 90 dana znam da je problem, znam da je teško idete na godišnji, korona, potresi, zla sva ali stručne službe neka, neka se ujedine i neka u interesu obitelji stradalnika, branitelja učine taj tehnički nomotehnički dio posla što prije i tako. To je što se toga tiče načelno ono je vaša trajna briga, vaša trajna briga ministre i svi ostali da ne dozvoljavate nikome pristup časnoj kategoriji najzaslužnijih ljudi koji su stvarali, branili Hrvatsku državu, prema tome to je vaša obaveza. Ne može se dogodit da postane kategorija lažni branitelj normalna kategorija. Nema lažnih branitelja. Imamo samo branitelje i one koji to nisu a vaša je službe i svi da bdijete i tu ćemo mi našu hrvatsku javnost umirit i reć, ne, svako tko je branitelj ponosni je, među njima nema lažni, ako ima lažni zna se kako se prema njima treba postupit.

Poštovani ministre, evo zahvaljujem na informaciji koju ste mi maloprije dali a vezano za broj osoba koje su stekle sukladno ovom zakonu status hrvatskog ratnog vojnog invalida, odnosno status hrvatskog branitelja o tome sam nešto htio i pričati pa neću previše duljite, ali evo dužan sam prema tim osobama, radi se o dvije osobe s područja bivše općine Vukovar koji su podnijeli zahtjeve priznavanja statusa hrvatskog branitelja, jedna i druga osoba su odbijene. Dat ću vam primjer, znači, jedna osoba, radi se o osobi koja je zatražila priznavanje statusa za priznavanje statusa za razdoblje od početka svibnja do početka svibnja do početka listopada 91. godine na području Iloka i na području Vukovara uz predočenje 5 svjedoka i 2 zapovjednika kako na području Iloka tako na području Vukovara ista osoba je odbijena i prvom odlukom i na drugostupanjskom tijelu uz obrazloženje područnog odjela za poslove obrane Osijek da ta osoba nije u službenoj evidenciji Ministarstva obrane. S druge pak strane imamo drugi slučaj radi se o Hrvatskom branitelju koji ima status branitelja ali jedan dio iz 91. godine mu nije priznat i koji se nalazi na dokumentu vremena iz 91. godine koji je potpisao zapovjednika bataljona Mjesne zajednice Mitnica pokojni Ivo Šoljić, njegovo ime i prezime se tu nalazi, no unatoč tome što se nalazi na dokumentu vremena i Ministarstvo obrane priznaje taj dokument vremena kao i svi svjedoci nadređeni zapovjednik ga se slabo sjeća i ovdje se dalo za pravo odnosno veća vjera je dana izjavi zapovjednika. Mislim da je tu očigledno postoje neki kriteriji koji još nisu usklađeni kod znači Područnog odjela za poslove obrane Osijek unutar Ministarstva obrane, pa evo čisto da se malo povede više računa da ti kriteriji ipak budu ujednačeni, naravno tko ima pravo ima, tko ima, ne može biti kao što je rekao kolega Sačić nema kategorije lažnog branitelja il se branitelj il nisi branitelj i točka. Evo, zahvaljujem još jedanput na ovim dokumentima što ste mi dali. **Radin, Furio (Nezavisni)** Sada ispred Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka govorit će gospodin Damir Bakić

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, uvaženi ministre, uvaženi tajnici, poštovane kolegice i kolegice, prijedlog zakona kojeg smo imali u prvom čitanju za nas nije bio prihvatljiv. Ukazivali smo naime, na to da taj prijedlog mnogima daje potpuno nove a nepotrebne privilegije toliko velike da u nekim aspektima stvara jednu novu kastu a istovremeno ne uspijevajući pomoći onima u braniteljskoj populaciji kojima je pomoć uistinu potrebna. Ovaj konačni prijedlog zakona u tom pogledu je još lošiji, i ne shvatljivo je kako se ne uviđa da smjer u kojem se ide nije dobar. Zadržat ću se samo na najkritičnijim mjestima u tekstu. Kako je već rečeno, uvodi se novi model vještačenja, umjesto Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koji na raspolaganju svim građanima i koji trebaju jednako djelovati za sve građane ove sad će branitelje vještačiti posebna liječnička povjerenstva koja će imenovati ministar. Uz sav respekt, uz sav respekt propisivati nova pravila, posebna prava za branitelje. Člankom 26. sad se omogućuje da više članova uže ili šire obitelji smrtno stradalog branitelja dobije stan, ne samo onaj jedan član koji je već stambeno zbrinut sukladno važećem Zakonu, nego sada svi koji su u istom nasljednom redu, ako to žele. Pa ako treba pet stanova, pet. Kome to treba? Nije pošteno, cinično je da tu mjeru zvati stambenim zbrinjavanjem. Istim člankom 26. sad se omogućuje da pod navodnicima stambeno zbrinuta budu i ona djeca stradalog branitelja koja do sada nisu bila stambeno zbrinuta, zbog postojanja zapreke zapisanog Zakonom. Znate li što je zapreka koja se sada želi ukloniti? Zapreka koja se sada želi ukloniti je posjedovanje već vlastitog stana ili kuće. Kad se sve zbroji ili oduzme, tu piše, dodijelit ćemo stan i to ćemo zvati stambenim zbrinjavanjem i onoj djeci koja već imaju svoj stan ili kući. Evo novog značenja, sintagme stambeno zbrinjavanje. Članak 34. a propo, ovo je potpuno novo i time vrlo, vrlo ozbiljno prekršen članak 191. Poslovnika Hrvatskoga sabora, jer ako se u bitnom mijenja u Konačnom prijedlogu zakona odredbe prijedloga zakona, onda je predlagatelj to dužan obrazložiti, ne samo notirati, nego i obrazložiti. Ovdje je bilo koje obrazloženje izostalo. O čemu se radi u članku 134. oprostite, radi se o uvođenju novog članka u tijelo važećeg Zakona, a taj novi članak kaže da hrvatski ratni vojni invalidi od prve do četvrte skupine, koji su ostvarili pravo na stambeno zbrinjavanje imaju pravo na dodjelu, bez naknade i garažu. I garažu, sad ponavljam, i to na istoj adresi, ne piše za kakvo vozilo. I isto tako ne piše kako je moguće, kako smo sigurni da će to biti ostvarivo na istoj adresi. Kolegice i kolege ovo nema smisla. Sad uz sve, povrh svega jamčimo i garažu. Jel to stambeno zbrinjavanje ili za to ima neka druga riječ? Nadalje, među kvalificirane osnivače braniteljske socijalno-radne zadruge, i o tome smo već govorili, među kvalificirane osnivače braniteljske socijalno-radne zadruge sada će spadati i djeca dragovoljaca. Djeca dragovoljac. Ove Zadruge su prevrijedan instrument, osnivaju se ili su se osnovale radi psiho-socijalnog osnaživanje, radi brže, snažnije reintegracije i radne i socijalne, radi uključenja braniteljske populacije u radne procese. Sve to naravno zahtjeva, i zaslužuje državnu administrativnu i novčanu pomoć i s dobrim razlogom. te, sad te beneficije jamčimo i djeci i to čak ne samo djeci smrtno stradalih, nego djeci svih branitelja. Što je to? Hoće li sutra i djeci te djece biti omogućeno da budu osnivači socijalno-radnih braniteljskih zadruga? Nije li to kao neko stvaranje neke nove kaste? I to u drugom koljenu. Članak 35. zadire se u članak 101. temeljnog Zakona i dodatno se širi krug onih koji imaju prednost pri zapošljavanju. Čak i članovi šire obitelji branitelja imaju tu prednost, a taj je instrument ionako sam po sebi štetan. Jer je pervertirao, pervertirao je već do mjere da na primjer prednost pri izboru ravnatelja osnovnih i srednjih škola imaju one kategorije naših sugrađana koji su pobrojane člankom 101. temeljnog Zakona. Ne pri zapošljavanju, nego pri ravnateljstvu. Članak 47. ovime se Ministarstvo branitelja izuzima od Zakona o državnim službenicima u smislu članka 62. stavka 2. Ministarstvo branitelja predlaže ovom odredbom, u ovom Zakonu, da može neograničeno posezati za pružanjem i pružateljima vanjskih usluga u svom radu. Suprotno odredbi ili mimo odredbe ili onkraj odredbe članka 62. stavka 2. Zakona o državnim službenicima. I konačno članak 58. o kojem smo govorili i u prvom čitanju. Ministarstvo branitelja je po trenutno važećem temeljnom Zakonu bilo dužno izvještavati Hrvatski sabor o provođenju Zakona o hrvatskim braniteljima. Bilo je dužno, makar je bilo dužno to nije činilo zadnjih 2, 3 ili ne znam koliko već godina. Nije činilo, nije učinilo bez posljedica. Sad je Ministarstvo branitelja odlučilo odlučilo tu obavezu presjeći unoseći ovaj članak kojim se ta obaveza naprosto dokida. Od sada dalje, dakle po ovom konačnom prijedlogu zakona, izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima, Ministarstvo branitelja više neće Hrvatskom saboru biti dužno podnositi takva izvješća. Poštovane kolegice, poštovani kolege ovaj Zakon je još lošiji nego u prvoj iteraciji. Njime se uvode odnosno predlažu prava koja malo kome trebaju, prava koja se nipošto ne mogu shvatiti kao skrb za branitelje nego se mogu razumjeti kao nagrada njima i članovima njihovih obitelji, a time se čini šteta upravo braniteljima jer se cijela braniteljska populacija dodatno antagonizira zbog tih nepotrebnih privilegija. Istovremeno čineći to propuštamo povest brigu o onom dijelu braniteljske populacije koji živi duboko, duboko u zoni socijalno ili socioekonomske podređenosti i ničime baš ovaj zakon nije pomogao onima kojima zapravo pomoći najviše treba. Zato mi za ovaj zakon nećemo glasati. Hvala lijepa. Možete ići. Ne odgovarate na povredu Poslovnika. Povreda Poslovnika gospođe Selak Raspudić. **Selak Kolega Bakić znate li što je privilegija? Znate li što je nagrada kad tako lako koristite te riječi. Pa, privilegija imati žive i zdrave članove obitelji. Recimo ja sam privilegirana a ova prava koja ovaj Zakon nudi samo su loša kompenzacija za nešto što se materijalno niti ne može kompenzirati zato mislim da da biste trebali malo pripaziti na retoriku kada govorite o ovako osjetljivim pitanjima. Vi znate da je bila replika, ne moram vam ja to objašnjavati jer nije mjesto za raspravu o retorici tako kaže Poslovnik. Vi ste gospodin Bakić dali jedno sustavno ovaj primjedbu koja se odnosi na čl.191 koji ja ne mogu riješit ovdje a predložio da te stvari ako neko ima takve sumnje da postoje takvi propusti da ih rješava na način da sudjeluje na radu Odbora za zakonodavstvo gdje svako može ići i svako može to reći, kad već dođe ovdje Zakon ima svoj tijek i ja tu ovaj moram to moram poštivati. nažalost imate drugu opomenu jer je bila replika, žao mi je davat opomene znam da nećete vjerovati ali vjerujte, žao mi je davati opomene al moram ih dati. Sada je povreda Poslovnika gospodina Šimičevića koji zna da mi je žao dat opomene Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Evo, ja smatram da je kolega povrijedio čl. 238 da se u ovoj sabornici i među hrvatskom javnosti zapravo širi defetizam, da se stvara neka nova što nikako nije točno i što je zapravo uvredljivo za hrvatske branitelje. Vještačenje se izdvaja iz Osije u zasebno tijelo da bi se skratio postupak

Hvala lijepo potpredsjedniče. Povrijeđen je članak 238. kada kolega Bakić lažnom prezentacijom želi prikazati hrvatske stradalnike privilegičarima. Ne čitajući dosljedno objašnjenje svakog članka zakona nego fiktirajući na teret djece i obitelji smrtno stradalih /Upadica Radin.. gospodin Đakić nekad je bio, nekad je postojao krivi navod. Sad ne postoji više. Ovo je bila replika, Vi to znate bolje od mene. Nažalost kao i za sve ostale slijedi opomena. I to je već treća. Gospodin Tomo Medved će govoriti u ime predlagatelja. Hvala lijepa, poštovani potpredsjedniče. Vezano za za konstataciju zastupnika Bakića dvije stvari želim dodatno pojasniti. Naime, ovdje kad govorimo o garažama želim vas podsjetiti na određene propuste koji su učinjeni do 2000-e godine, dakle, a ja vjerujem kako vidim da ste temeljito analizirali tako ste i obrazloženja iščitavali, naime, tada Ministarstvo obrane a potom Ministarstvo branitelja u jednom vremenu dodjeljivalo je najtežim invalidima stanove i garaže. S tim da je u tom postupanju u određenoj mjeri i određenom broju za najteže invalide ovdje govorim o hrvatskim ratnim vojnim invalidima od prve do četvrte skupine, dakle od 100 posto dio tih garaža je ostao na državnoj imovini. Dakle hrvatski ratni vojni invalidi dobili su stanove a garaže koje su u sklopu te kuće su ostale na državnoj imovini i stoga je u prijedlogu ovog Zakona, a vezano za uočeni problem koji imamo zaista sa tim garažama, i tu govorimo o desetak najtežih stradalnika Domovinskog rada da se konačno riješi pitanje statusa tih garaža. Kad govorimo o statusu djece kao istog nasljednog reda, jednako tako, dakle, promatrajući i analizirajući i dugi niz godina određenu sudsku praksu na osnovu koje smo prepoznali potrebu zakonskog reguliranja ovog pitanja u konkretnom slučaju ovdje govorimo o djeci poginulih hrvatskih branitelja koji su, dakle dolaze od istog oca, a nisu u trenutku njegovog stradavanja živjeli sa ocem i potom kasnije kroz priznavanje statusa djeteta smrtno stradalog, kroz određenu sudsku praksu imali smo obvezu reguliranja njihovog statusa. Dakle, ova pitanja i vezano za članak 34., a u pogledu rješavanja konačnog oko statusa ovih garaža isto se odnosi i na ovo pitanje vezano za reguliranje, zakonsko reguliranje statusa, ono se temelji na ranijoj sudskoj praski. Hvala lijep.

ova rasprava o privilegijama neukusna, jer sam potpuno svjesna toga da ono što uzimamo zdravo za gotovo, kao što je zdravlje i život naših bližnjih i nas samih je jedina stvarna privilegija koju niti jedna materijalna stvar ne može kompenzirati, pa tako ni sva ova prava koja ćemo mi dati hrvatskim braniteljima. Međutim, mislim da se i ovaj dio rasprave mogao izbjeći ponovno u Hrvatskom saboru, jer smo o tome govorili i u prvom čitanju zakona, no niste se u svome zakonskom prijedlogu, ovom novome, osvrnuli na sve ono što vam je gospodin Bakić govorio ranije. Dakle, bez obzira na moje neslaganje sa svim njegovim prijedlozima, smatram da je u duhu demokracije da ih vi uzmete u obzir i pismeno se očitujete o njima jer su oni dani već u prijedlogu prvog čitanja, tako bismo sada imali jasniju i fokusiraniju raspravu. **Radin, Furio vam lijepa zastupnice, ali ovdje govorimo o tekstu koji je u drugom čitanju, dakle nismo se mogli osvrnuti, jer to nije bila tema u prvom čitanju. Hvala lijepo. Ministre, vi ste se očitovali na kolegu Bakića koji je iznio niz svojih stavova koje ima u demokraciji pravo iznijeti, ali nakon 30 godina od srbo-četničkog okupiranja Republike Hrvatske, 26 godina od osloboditeljske operacije Oluja, ja bi vam postavio jedno pitanje, koje sam postavio bezbroj puta, a da cijela javnost zna. Što ste poduzeli da se financiraju štete koje su počinjene od srbo-četnika, da napokon Hrvatska dobije ratnu štetu od Srbije? Od agresora. To je vrlo bitno pitanje kao suprotiv ovoga što se postavlja kao pitanje od kolege Bakića. I imate li možda nekakvu brojku koliko je agresora ostvarilo mirovine i uživa mirovine četnika koji su klali i palili? Hvala. **Radin, Furio Poštovani zastupniče Bulj. Razumijem vaše pitanje, ali ono evo nije tema današnje rasprave, bez obzira što nije tema, Ministarstvo hrvatskih branitelja vrlo aktivno, zajedno sa resorima Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva pravosuđa i uprave, analizira sve korake, sve mjere, sve radnje koje su usmjerene na potraživanje potraživanje štete, a ovdje ću posebno izdvojiti napore koje činimo u pogledu obeštećenja osoba koje su provele dio svog života kao zatočenici srpskih koncentracijskih logora. Gospodin Miro Bulj, povreda Poslovnika. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Ministar je povrijedio članak 238. kazavši da ovo nije tema. Da, upravo je tema ratna šteta koju su učinili srbo-četnici ovome prostoru i mi imamo pravo tražiti ratnu štetu i to je naša obaveza i vas kao ministra i nas kao saborskih zastupnika. Suprotive ovome svemu o čemu je kolega Bakić govorio, izori financiranja moraju biti jasni. Netko je napravio agresiju, netko je bio branio i branitelj nije bila bit u Domovinskom ratu, pogotovo dragovoljac, privilegija, nego je bila nekome obaveza, a netko je bio pod jorgan planinom. Hvala lijepa. Bila je čista replika, to znate, ne? Ne ulazeći u sadržaj, ne ulazeći u problematiku, ali bila je replika. Bila je replika, zato slijedi opomena. Uh, nadajmo se i neće više biti. Gospodin Mlinarić. **Mlinarić, Stipo (DP)** Hvala predsjedavajući. Gospodine ministre, od vas očekujem, kad izađu ovako zastupnici i počnu govoriti o privilegiranoj kasti branitelja da puno žešće reagirate i ne dozvolite da se govori da su djeca poginulih branitelja privilegirana u ovoj državi, jer nisu to, jer nemaju roditelja, nemaju oca, tako da bi molio vas da na takve izjave zastupnika reagirate puno čvršće i puno žešće. Ovo je danas prvi put da ću vas pohvaliti i stati na vašu stranu. **Radin, Furio Hvala vam lijepo uvaženi zastupniče Mlinarić. Apsolutno uvijek i svugdje, na početku i predstavljanju Konačnog prijedloga zakona sam pozvao zastupnice i zastupnike na doprinos u stvaranju ozračja u društvu da se hrvatski branitelji i stradalnici Domovinskog rata vrednuju na način kako to zaslužuju i potpunosti vas podupirem. Uvijek i svugdje mi hrvatski branitelji reagiramo i moramo reagirati, jer nažalost, to je pojava koja se učestalo događa, a hrvatski branitelji temelj su samostalne i suverene Hrvatske države i sve ovo što što govorimo i što radimo, radimo upravo u svjetlu da bi uspostavili normativne i administrativne okvire u kojima će hrvatski branitelji biti i imati status onakav kakav zaslužuju. Hvala vam lijepa. **Radin, Furio Poštovani potpredsjedniče, poštovani potpredsjedniče Vlade, ministre hrvatskih branitelja. Sigurno ovakve insinuacije smo slušali 2000. godine prema Domovinskom ratu kada su hrvatski Domovinski rat slali u Haag. Ali dobro, pobjeda je bila malo teža, ali smo pobijedili. Ja bih htio čuti da još jednom ponovite našim kolegama svim zajedno na koji način kad ste došli kao ministar hrvatskih branitelja kakvo ste zatekli Ministarstvo hrvatskih branitelja, Zakon o hrvatskim braniteljima, u kojem je rasulu cjelokupno stanje društva. Evo ja vas to molim. Hvala vam lijepa. Samo trenutak. Prije odgovora jedna povreda Poslovnika. Izvolite gospodine Bulj, povreda Poslovnika. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Kolega Deur je povrijedio članak 238. Jer je spomenuo da je samo 2000. godine se čule riječi protiv branitelja. Najteže izgovorene riječi kolega Deur su izgovorene uhititi, locirati, transferirati, procesuirati od idejnog sad začetnika ove Vlade Vladimira Šeksa. Tako zbog pravičnosti, realnosti najmorbidniji

zbog zlouporabe ovoga članka, ali sada odgovor na,

Ja sam vrlo lijepo kazao 2000. Godine kada je počeo progon Hrvatske države i Domovinskog rata. Što se tiče ono što ste vi kazali vi ste koliko se sjećam bili koalicijski partner Hrvatske demokratske zajednice i vrlo kvalitetno ste to radili, … /Govornik se ne razumije./… ljubavlju dok niste pokazali kao stranka da ne možete do kraja iznesti i onda je tajnica svoje napravila. Hvala vam.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, uvaženi zastupniče Deur. Dakle, stanje u Ministarstvu hrvatskih branitelja 2016. godine oslikavalo je odnos društva i tadašnje vlasti prema hrvatskim braniteljima i Domovinskom ratu. Prosvjed hrvatskih branitelja i pokušaj dijaloga, uspostave dijaloga neuspio. No, ono što je u pogledu statusa hrvatskih branitelja važno ovdje podsjetiti da su tada bili zatvoreni svi rokovi za ostvarivanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida, za ostvarivanje statusa hrvatskog branitelja. Dakle, na tisuće pokušaja ostvarivanje statusa onemogućeni su tada zatvorenim zakonskim rokovima. Nikad zasigurno nećemo shvatiti prave razloge zašto su ti rokovi zatvoreni. Na tisuće umrlih hrvatskih branitelja Hvala, hvala Poštovani ministre, kažete da zaobilaženje Zavoda za vještačenje ima svrhu ubrzati čitav proces, odnosno da ćete stručnjake izvući iz tog zavoda u posebno povjerenstvo. Ali evo meni zaista nikako nije jasno kako će to ubrzati proces? U čemu je problem da se eto ta skupina stručnjaka ne radi to u okviru Zavoda za vještačenje, da se procedure ubrzaju u samom zavodu. Zašto ih je potrebno izvlačiti vani? Kažem ne vidim nikakav dobitak u ubrzanju procesa, jer će ponovo isti taj proces samo će raditi netko drugi Hvala. Odgovor. **Medved, Tomo (HDZ)** Pojasnit ću uvažena zastupnice Puljak. Dakle, potpuno je jasno da su danas po metodologiji vještačenja u Zavodu za vještačenje hrvatski branitelji i sve druge osobe koje su osobe sa invaliditetom ili osobe koje pokreću postupak za reguliranje tjelesnog oštećenja. U ovom postupku predviđeno je izdvojiti i metodološki uspostaviti vještačenje samo za hrvatske branitelje, a kasnije ćemo doći u drugom prijedlogu zakona i o osobama, odnosno civilnim žrtvama žrtvama Domovinskog rata gdje će ova ista vještačenja imati svoju ulogu. Dakle, ne govorimo ovdje o istim vještacima, ne govorimo ovdje o preklapanju nadležnosti. Ovdje govorimo o metodologiji vještačenja koje će provoditi provoditi ovlaštene osobe, stručne osobe, a paralelno sa time omogućavamo i smanjujemo broj osoba na Zavodu za vještačenje. Poštovani ministre, evo upravo zahvaljujući hrvatskim braniteljima koji su stvorili slobodnu Hrvatsku državu kolega Bakić može slobodno danas iznositi svoje mišljenje. Ima pravo na to. Međutim, krajnje je degutantno nazivati hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji zasebnom kastom. Ne znam jesu li oni bili ta zasebna privilegirana kasta kada je '91. trebalo stati na prvu crtu obrane? Na žalost u Hrvatskoj državi još uvijek ima samo jedna kasta, a to je od davne '45. godine koja nije dobila stanove od države nego ih je zauzela kada je protjerala domicilno stanovništvo i iz Zagreba i svih ostalih mjesta. I ta kasta, njihovi potomci i dan danas crpe hrvatsko društvo. Tomo (HDZ)** Hvala lijepo, poštovani zastupniče, u potpunosti se slažem i ponovit ću i pozvati sve nas, koji javno djelujemo, sve osobe koje na bilo koji način u javnom prostoru odašilju poruke da se suzdrže od neprimjerenih poruka prema hrvatskim braniteljima, štoviše uspostavimo odnos, izgradimo odnos i doprinesimo ozračju gdje će hrvatski branitelj biti ponosan na ono što je činio, a poglavito stvorimo ozračje u hrvatskom društvu gdje će djeca naših poginulih hrvatskih branitelja ponosno isticati da su djeca ljudi koji su život položili za slobodu koju danas uživamo. Hvala lijepa. Evo opet, nemate više replika. I sada ispred Kluba zastupnika Mosta govorit će gospodin Miro Bulj.

Današnji Zakon tj. donošenje ovog izmjena zakona, ja samo mogu ponoviti ono što sam rekao i kroz replike, da je Zakon donesen primjenjuje se prije tri godine, nažalost, ono što sam govorio kad je bila rasprava o ovome Zakonu, važećeme, prije 4 godine, tada sam rekao da Zakon nije primjenjiv. I moramo kazati nakon 30 godina od srbo-četničke agresije, rekao sam malo prije 26 godina od veličanstvene operacije osloboditeljske Oluje, danas i dalje raspravljamo još uvijek o zakonima o hrvatskim braniteljima, što je trebalo biti davno definirano, prava tih ljudi, jer u ovome trenutku vrlo je bitno spomenuti da kad odemo kod svojih suboraca, evo nedavno sam bio i na Dinari, bio je izaslanik ministra, bili su i drugi ljudi branitelji, onda se sjetim svojim poginulih na Dinari, poginulih 7. gardijske brigade i ostalih naših poginulih. Tako da u to vrijeme kad je bio Domovinski rat, ljudi kad su se borili, ja sam tada, 72. godište, bio sam puno, mislim mlad i sjetiti se svih ti operacija, sad napada od Kijeva do Vrlike, evo sad ta vremena dolaze kad je Ratko Mladić sve palio, harao, proglašavati tu nekakvih, al demokracija je tako da mogu shvatiti i drugo mišljenje. Ne mogu ga prihvati, ali borili smo se za demokraciju, o tome moramo raspravljati. Ali isto tako, ne mogu prihvatiti da je samo jedna strana, politička opcija blatila, omalovažavala istinu o Domovinskom ratu. Ponovit ću. Uza sve teške riječi koje su pale o Domovinskom ratu, o ulozi ljudi i hrvatskih branitelja bilo od Vukovara do Dubrovnika, svih postrojbi vrijeđalo od HOS-a, poglavito ljude koji su bili u HOS-u, od ljudi ljudi koji su bili u policiji, redarstvenici do svih pripadnika i sastavnica Hrvatske vojske, najveća uvreda je bila uhititi, locirati, transferirati, procesuirati. To je najveća uvreda. Kad je se reklo za jednoga junaka Domovinskoga rata, tj. najveće operacije, generala Antu Gotovinu da ga triba locirati, to je rekao, činjenica je Vladimir Šeks. I ne smijemo sad govoriti da je govorila samo Račanova vlada il bilo koja vlada i nije ovo pitanje kolega Deur ljubavi, nije ovo pitanje samo ovoga papira iz kojeg će proizaći zakon, nego vrijeđanje dostojanstva Domovinskog rata i istine o Domovinskom ratu, jer ne može nitko kazati, poglavito tada predsjednik Hrvatskog sabora da triba uhititi, locirati i uhititi i transferirati i procesuirati bilo koga. U dogovoru zajedno sa Sanaderom, tada predsjednikom Vlade i Stipom Mesićem predsjednikom države. Te stvar što su se događale u tom procesuiranju, lovu na hrvatske junake, dajući transkripte Haagu, to je više vrijeđalo hrvatske branitelje nego sve ovo na papiru što pišu ove kako ih nazva malo prije, privilegije ili kako ih hoće nazvati. Znači, najbitnija je istina o hrvatskom vojniku, promocija istine, ulaganje u istinu. Imamo mi brojne snimatelje, od Petra Malbaše i mog Sinjana koji je ostavio veliki trag, to triba objediniti i govoriti istinu o Domovinskom radu školama u Vukovaru, ne da imamo dvi škole. Jednu gdje se ući srpska povijest, u drugoj hrvatska povijest. imamo istu državu, to je Hrvatska država, ljudi srpske nacionalnosti moraju prihvatiti, mi ih prihvaćamo kao državljane Hrvatske, politički, mislim, i ne smijemo dalje promovirati da idemo u nekakve zakona pa ispada da smo mi taj zakon donili, to vriđa, zakone o civilnim žrtvama, a da nemamo registar agresora, mi moramo imati registar agresora. To je budući zakon i to vriđa više branitelje i demotivira jer oni su zaslužni za ovu demokraciju i stav gospodina Bakića malo prije, moje kolege Đakića i mene i svih nas koji ovdje raspravljamo i to je zasluga hrvatskog branitelja i neka drugačijih stavova i raspravljamo u drugačijim stavovima i nismo neprijatelji, ne tribamo se slagat. Al nesmimo bacat blato na jednu političku opciju kad je i druga radila i možda još gore stvari prema onima koji su stvorili domovinu, koji su temelj Hrvatske države, a temelj je hrvatski branitelj i hrvatski vojnik i vjerujte mi ja mogu analizirati ovaj zakon, mogu govoriti o ovome zakonu, ali jedno je sad nakon ovoga vremena šta i ministar priznao da u biti Zakon nakon tri godine nije provediv. I nisu ovdje samo nomotehničke izmjene, ovdje ima dosta izmjena. Veliki dio čanaka se mijenja ovoga postojećega Zakona i vjerujte mi kad budemo razgovarali demokratski i kad se ne budemo blatili samo politički da je jedna vlada radila nešto protiv, a druga ne. Pa šator je nastao zbog Zakona o civilnim žrtvama, šator gospodine Deur, u kojeme ste vi bili, isti taj Zakon kojega ćete danas podržati i to je istina. Zato nemojmo bacati blato, govorite demokratski, ne tribate se slagat s menom, možete dignuti povrede Poslovnika, možete reći meni što oćete, ali najviše politizacija u datom trenutku je vriđala branitelje. Znači, politizacija i poruka uhititi, meni uvijek to odzvanja u ušima, ja ne znam zbog čega. Ali je činjenica da to najveća uvreda hrvatskim braniteljima. To je moj stav, veće uvrede nema od izjave Vladimira Šeksa, kad je rekao prema divljoj zvijeri, ne bi se tako ponašali, jer bi se digla Udruga za zaštitu životinja, ja volim, ja sam isto, s te strane volim zelene politike. To su boli, zato nemojmo se nabacivat blatom, nego ovome zakonu raspravljajmo demokratski i kad se ne slažemo, međutim, ne mogu prihvatiti činjenicu da se o Zakonu raspravlja u kontekstu toga da su ljudi koji su uzeli pušku 91. godine, da su bilo čime tada bili privilegirani. Ne mogu tu činjenicu prihvatiti, ti ljudi, između ostalog i moji suborci bili s ove strane live, bio je tu Ćipe general Prkačin il gospodin Sačić il nebitno Deur, Đakić ili moje kolege od ministra, mi smo u istom rovu, tj. zajedno, nismo se pitali jeste livo, jeste desno, jeste partizani jeste ustaše, bio nam je isti cilj, sloboda Hrvatske. Isti cilj, i nemojmo više na hrvatskim braniteljima i na njihovoj krvi i krvarini uzimati političke poene. Bilo s liva, bilo s desna, bilo s moje stranke. I to je ono osnovno, temeljeno je dobar, pravičan zakon za sve hrvatske branitelje, nažalost i ovaj zadnji, koji je sad važeći je bio neprovediv i zbog toga su određeni, jedan veći broj hrvatskih branitelja koji je dao zahtjev za ostvarivanjem tih prava, nažalost, zbog neprovedivosti nije ostvario ta prava. I ako se ovim Zakonom pokušaje, ili je cilj to dostići onda je to dobro. Da li možemo mijenjati te stvari amandmanima? Možemo. Ali ne smimo više vriđati te ljude, ako ima problematičnih stvari triba o njima govoriti, ali vriđati ljude, isključivo ih politizirati, kao što je politizirano u Zakonu o civilnim žrtvama, kao ključnom točkom, jednom od ključnih, kad je bio šator u Savskoj 66, sad Trg Nevenke Topalović, pokojne. I sad taj isti Zakon oni koji su organizirali, sad je dobar Zakon i naravno da je to loša poruka, toliko o tome. Znači, branitelji i hrvatski vojnik i jedino nam je bitna istina o hrvatskom vojniku i virujte mi da više vriđa neistina i politizacija hrvatske branitelje nego sve ovo što je napisano na papiru. Hvala lipa. Sada je na redu ispred Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, gospodin Stipo Mlinarić.

koliko se sjećam Dragana Jeckov je bila itekako zainteresirana za taj Zakon. Al nema veze, mi ćemo bez njih. Zakonom o općem oprostu obuhvaćeno je oko 20 tisuća osoba, zašto je ovo bitno? Vlada i ministar Medved potrgaše se od uvjeravanja kako pobuđeni Srbi i agresori ne mogu participirati u pravima hrvatskih branitelja, evo ja ću ih sada javno demantirati s ovim komadom papira, koji većina prisutnih ovdje zna, ali ga želi zaboraviti. Svi znamo kako je obrana neovisnosti, teritorijalne cjelovitosti, suvereniteta Republike Hrvatske, odnosno vrijeme neposredne ugroženosti suvereniteta Republike Hrvatske u vremenu do 5. kolovoza 90. do 30. lipnja 96. godine. Također znamo da je proces mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja dovršen 15. 1. 98. godine. Ovdje imam presliku radne knjižice, naknadno priznat radni staž pod nazivom i sjedištem poduzeće MUP Krajine, Vukovar u vremenu od 17. 10. 91. do 29. 7. 97. godine. Dakle, 5 godine, 9 mjeseci i 13 dana priznatog staža na osnovu rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Tu činjenicu, kao ni činjenicu da kao pripadnik MUP-a SAO Krajine uz aboliciju koju mu je također dala Hrvatska, ta osoba po novom Zakonu o braniteljima može zatražiti i status dragovoljca. Ministar nije ni pokušao ispraviti, ali mu se zato ministarstvo bavi demantiranjem izjava koje nikada nisu izrečene, na način kako ih to ministarstvo na svoju sramotu pokušava prezentirati. Naravno, mislim na svoje izjave. Obraniti koalicijskog partnera, njegove perfidne namjere, njegove primitivne napade na hrvatske branitelje, očito je postao jedini prioritet sadašnjeg Ministarstva hrvatskih branitelja. Sjećamo se svi bezočnog napada i optužbi zastupnice Jeckov u ovoj Sabornici, kada je optužila branitelje Vukovara za zločin i nakon te bezočne laži zajedno sa zastupnikom Pupovcem napustila Sabornicu, kako bi izbjegla istinu koja je potom slijedila, naravno opet od mene. Sjećamo se i kako je i tada ministar i zastupnici HDZ-a nažalost, šutili. Nema veze što je izrečena ogavna laž protiv vukovarskih branitelja, nažalost tu su koalicijski jarani su bili prioritet da se prešuti. Pročitao sam ovaj Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji. Kada ih čita osoba koja pojma nema o problematici branitelja, izgleda kako se opet silno proširuju prava branitelja, no istina je posve drugačija. Recimo pravo hrvatskog branitelja na stambeno zbrinjavanje. Ovom ministarstvu trebalo je 22 godine kako bi se riješilo 18000 zahtjeva. Ostalo ih je još oko 10 000 neriješenih. Dakle, ovom dinamikom rješavanja možemo očekivati za 10 godina ako i tada je broj rješavanja zahtjeva iz godine u godinu se smanjuje, a za ovu nisam našao niti jedan podatak koliko je dodijeljeno stanova. Kako smo svjesni činjenice kako svaki dan umire 14 branitelja pitanje je tko će od ovih 10 000 doživjeti mogućnost stambenog zbrinjavanja ili prava iz mirovinskog sustava? Slušali smo nedavno jednog lažnog antifašistu kako laže da su prosječne braniteljske mirovine 6200 kuna. Taj lažni antifašist laže iz samo njemu poznatih razloga jer stvarna istina jest da je prosječna mirovina hrvatskih branitelja po zadnjim dostupnim podacima 4200 kuna, a najniža braniteljska mirovina iznosi točno 2558 kuna i 25 lipa što je preko 1000 kuna manje od predviđenog iznosa naknade civilnim invalidima rata. Nije li to sramota ove države i Ministarstva branitelja? Ne treba se čuditi omalovažavanjima hrvatskih branitelja i bezočnim napadima na njih što od strane medija, što od strane strateškog koalicijskog partnera kada ni Ministarstvo branitelja ne staje u obranu hrvatskih branitelja. Ulazimo u četvrtu godinu provedbe ovog zakona u kojoj je zakonodavac shvatio ono što mi znamo od početka primjene, a to je da rokovi i postupci za ostvarivanje određenih prava premašuju rokove zadane u zakonu. Njih 500 nikad neće ostvariti svoja prava na status hrvatskog ratnog vojnog invalida jer su nakon pokretanja ovog dugotrajnog postupka umrli. Zašto u zakonu nije navedeno da će se ministar obvezati i na izmjenu Pravilnika vezanog uz rokove privremenih rješenja, jer su sadašnje od tri godine ne samo predugi, nego i nepotrebni. Tu se radi o kroničnim bolestima dijagnosticiranim i kontroliranim više od 20 godina. Treba li ministru dati baš tolike ovlasti koje mu daje ovaj prijedlog izmjene i dopune. Na primjer, u članku 65. u svezi članka 182. Ministru se daje ovlast imenovati i predsjednike i članove liječničkih vijeća. Predlažem ministru imenovati predsjednika liječničkog vijeća, a za članove liječničkog vijeća da mora ići na javni poziv. Mislim da bi to bilo najidealnije. Na žalost opet je propuštena prilika urediti još neke stavke zakona poput onih vezanih uz prava HVO-a. Oni su i dalje najviše oštećeni ovim zakonom, jer niste unijeli promjene koji zaustavljaju njihovu diskriminaciju. Oni su najpodcjenjenija i najdiskriminiranija skupina koja je tako puno dala za Hrvatsku, a tako je malo dobila od Hrvatske. I ove promjene koje se navode u izmjenama i dopunama dobro došle su, ali su nedostatne. Žao mi je što ova Vlada nije našla dovoljno sluha i sućuti za našu braću i sestre pripadnike HVO-a a mogli su i morali su. Idemo dalje. Nije ovaj put Vlada željela maknuti uvjete kojim ponižava ne samo hrvatske branitelje, nego i obitelji poginulih vezano za uvjete ostvarivanja prava na prednost pri zapošljavanju pod istim uvjetima. Naime, umjesto da se prikupljaju i dostavljaju hrpetine dokumentacije predložena je izmjena članka 103. Jednostavnim pozivom na članak 101. Zašto? Jer smatramo da hrvatski branitelji zaslužuju najviši standard prava. Ako pripadnici nacionalnih manjina mogu jednostavnim pozivom na članak 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina bez obveze ikakve provjere ostvariti prednost pri zapošljavanju. Kako je moguće da hrvatski branitelji to ne mogu pozivom na članak 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji. Treba li vas podsjećati da su branitelji ustavna kategorija? Prava vezana uz članak 101. Padaju u vodu pri pokušaju provedbe, jer stvarnu prednost pri zapošljavanju ostvaruju pripadnici nacionalnih manjina temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i to jednostavnim pozivom na članak 22. u odnosu na kandidata sa istim uvjetima. Kako zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji nije ustavna kategorija već se dogodilo da dijete poginulog hrvatskog branitelja nije dobilo posao nego ga je dobio abolirani četnik. Sve dok Zakon o braniteljima ne postane ustavna kategorija, sve odredbe o prednosti zapošljavanja i druge nemaju smisla kao ni odredbe kojima se kažnjava pravna ili fizička osoba koja nije postupila sukladno ovom zakonu. I na kraju, ponovit ću pitanje koje sam postavio i prošli put. Zašto se odustalo od proglašenja ovoga zakona ustavnim kada vidimo iz prakse da nacionalne manjine, a ponekad ti pripadnici su i osobe koje su sudjelovale u agresiji na Hrvatsku imaju veća prava od hrvatskih branitelja. Za mnoge hrvatske branitelje je već sada prekasno, ali još nas je živih. I dalje nas peče nepravda koju nam nanose ovakvi zakoni. Gospođa Martina Vlašić Iljkić ispred Kluba zastupnika SDP-a. Poštovane kolegice, poštovani kolege. Nakon 3 godine primjene Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama. Kao razlog ovih izmjena navode se organizacijski problemi koji utječu na trajanje postupaka daleko izvan zakonskih rokova u postupcima ostvarenja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata gdje postupci traju kako kažete i dvije, tri gone. Predlaže se izostaviti stručnu procjenu kao dio postupka koji prethodi daljnjem vještačenju pri Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Naše stajalište je da se prethodna stručna procjena ne izostavlja, da je njena svrha opravdana i da se radi o procjeni povezanosti sadašnjeg zdravstvenog stanja sa ratnim stradavanjima. Nadalje zadaća je Zavoda da se utvrdi postotak oštećenja ne ulazeći u ono utvrđeno stručnom procjenom. Praksa je pokazala da dolazi do problema gdje Zavod za vještačenje čak u drugom stupnju opovrgava stručnu procjenu i vještačenje u prvom stupnju što je neutemeljeno i o tome postoji i sudska praksa koja govori tome u prilog. Navodite da je rok za donošenje rješenja prema Zakonu o općem upravnom postupku 60 dana od dana podnošenja zahtjeva. Sigurno ni ove predložene izmjene neće ubrzati postupke i ponovno će se kršiti odredbe vezano za rokove donošenja rješenja. Ovim izmjenama i dopunama vještačenja koje je obavljao ZOSI će biti prebačeno u punu nadležnost Ministarstva hrvatskih branitelja kao što je to bilo do 2015. godine kako navodite uz opravdanje da vještačenje branitelja zahtjeva posebnu metodologiju rada. Svjesni specifičnosti u postupanjima i opravdanosti posebne metodologije rada moramo napomenuti da već sad u Zavodu za vještačenje na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji provodi se vještačenje u posebnoj organizacijskoj jedinici na temelju posebne liste oštećenja organizma. Dakle, opravdana specifičnost u postupanjima već postoji. Izdvajanje vještačenja pri Ministarstvu hrvatskih branitelja stvara nepravdu prema svim drugim korisnicima koji također neopravdano čekaju vještačenje mjesecima. Zavod za vještačenje vještači za potrebe resora socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, profesionalne rehabilitacije, zapošljavanje osoba s invaliditetom, prava po osnovni rodiljnih i roditeljskih potpora, zaštiti ratnih i civilnih žrtava rata te u svrhu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta pri ostvarivanju prava u sustavu obrazovanja. Zavod za vještačenje obavlja poslove za sve osobe sa invaliditetom od 2015. godine i smatramo da je pravednije i pravilnije da su se područne službe ZOSI-a ojačale kadrom liječnicima specijalistima iz područja koji vještače kako bi svim korisnicima bila dostupnija usluga vještačenja i nastavili sa radom bez potrebnih izdvajanja branitelja. Prema podacima koje je Zavod za vještačenje dostavio pravobranitelji za osobe s invaliditetom za punu učinkovitost u rješavanju problema bilo bi potrebno zaposliti još oko 50 vještaka specijalista u punom radnom vremenu. Osnivanje posebnih liječničkih vijeća zapošljavat će se dodatni liječnički kadar koji se mogao usmjeriti u Zavod za vještačenje za dobrobit svih korisnika. Primjerice na početku 2020. godine ukupni neriješeni zaostatak predmeta je bio 25 tisuća 533 predmeta od čega je 5 tisuća 288 postupaka vezano za utvrđivanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida, a na kraju godine znači je 2020. godine 15 tisuća 350 predmeta. Dakle, 11 tisuća 69 predmeta ostalih vještačenja i 4 tisuće 281 predmet vezano za utvrđivanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida. Dakle, neosporno je da Zavod za vještačenje ima poteškoća, da postupci traju za sve i ovim izdvajanjem kako kažete stvorit će se prostor za druge korisnike, ali i dalje ti postupci dugo traju za sve druge korisnike. Zavod za vještačenje se mora bez obzira na ove izmjene i dopune za druge korisnike, za dobrobit svih drugih građana znači ubrzati i na neki način učiniti dostupnijim da on ima svoju svrhu, jer puno korisnika kako ste i naveli ne dočekaju utvrđivanje vještačenja kako u resoru branitelja, tako i u drugim resorima a smatramo evo da svi imaju pravo na punu uslugu. Prijedlogom zakona o izmjena i dopunama namjerava se ispraviti nepravda gdje već se 3. godinu dozvoljava da branitelji koji su pravo na status ostvarili prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a ovdje se to odnosi na sudionike Narodne zaštite ako su već ostvarili mirovinu prema prijašnjim propisima Zakon o mirovinskom osiguranju nisu ima pravo na ponovni izračun odnosno obnovu postupka i najnižu mirovinu prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Branitelji su u međuvremenu pokrenuli na stotine tužbi u protekle 3 godine i unatoč pravomoćnim presudama Upravnog suda u Osijeku i Visokog upravnog suda u Zagrebu u kojima se poništavaju rješenja u prvom i drugom stupnju Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je i nadalje univerzalno u svim područnim službama donosio rješenja da se odbijaju zahtjevi za ponovni izračun mirovine i tako se propuštalo izvršavati sudska praksa. Dakle, to je neosporno što se događalo u protekle tri godine. Resorno Ministarstvo hrvatskih branitelja i resorno Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike su tri godine dozvoljavali takvu pravnu nesigurnost i neprovođenje sudskih presuda što je ozbiljan problem zaista. Nakon pismenog upita ministru Aladroviću u ožujku 2021. godine je određeno novo postupanje i tumačenje propisa koja su na snazi već 3 godine. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje odjednom je prihvatilo pravno stajalište dakle sada u ožujku 2021. godine Visokog upravnog suda Republike Hrvatske te uskladio svoje postupanje i omogućio korisnicima mirovine ostvarenje prema općem mirovinskom propisu ponovni izračun mirovine prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. u praksi to ponovno znači da na žalost unatoč novim preporukama ministra Aladrovića i dalje branitelji doživljavaju nepravdu, i dalje područne službe pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dobivaju odbijenice odnosno ne dopušta im ponovni izračun mirovine unatoč novim preporukama. Znači ako, neusklađenost, manipulacija i loša međuresorna suradnja govori o tome ako postoje nova tumačenja koje je donijelo Ministarstvo socijalne politike, odnosno rada, mirovinskog sustava i socijalne politike zašto onda sad te prijedloge treba ponovno donijeti, promijeniti u zakonu, izmjenama i dopunama predloženog zakona ako postoji novo tumačenje. No, novo tumačenje ponovno nije u praksi dostupno. Tako da evo, nama je teško za shvatiti, a kamoli braniteljima koji se obraćaju u ostvarenju svojih prava pri nadležnim područnim službama Zavoda za mirovinsko osiguranje. Dodatno se proširuju prava, a naše pitanje je do kad će se takva praksa provoditi, da nakon četvrt stoljeća se proširuje krug branitelja i priznaje status hrvatskih U intenciji je da se zadovolje pojedinačni interesi, uvode se dodatna prava i članovima njihovih obitelji, a postojeći zakon nije bio provediv kao što smo ovdje i u raspravama imali prilike čuti. Kao razlog za donošenje ovog zakona je ubrzanje stambenog zbrinjavanja, no na stavci stambenog zbrinjavanja invalida Domovinskog rata izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu sa projekcijama za dvadeset i drugu i dvadeset i treću godinu usvojeno je smanjenje stavke za 36 milijuna 400 000 kuna. Sad govorite o ubrzanju postupka, a niste ostvarili i planirane ciljeve niti u ovom šestomjesečnom periodu. U ovoj godini je preminulo, u prošloj Smrtnost branitelja je sve veća, te njihovo oštećeno zdravstveno stanje i godine starosti dovode do sve većih potreba za zdravstvenim i socijalnim uslugama. Potreba za palijativnom skrbi, problemi smještaja za sve korisnike iz sustava socijalne skrbi i smještaj branitelja je izazov kojim se resorna ministarstva u sve većoj mjeri moraju angažirati. samo 8% branitelja koji su obavili sistematski pregled je ocijenjeno kao zdravim što je alarmantan podatak. Povod izmjena zakona bi trebao biti i zdravstvena usluga i socijalna skrb braniteljima osim financijskog zbrinjavanja jer je psihofizičko zdravlje branitelja sada više narušeno nego je to bilo u poslijeratnim godinama. Što se tiče proširenja prava dosadašnjih prava za ratne veterane i članove njihovih obitelji smatramo da dodatna proširenja nisu potrebni, da su branitelji u okvirima mogućnosti državnog proračuna adekvatno zbrinuti, te da se, pogotovo ako se uzme u obzir druge društvene skupine, civilni invalidi, umirovljenici, socijalno ugroženi, nezaposleni i mladi, te oni koji rade za minimalac i njihove obitelji. Uvažavajući veliku žrtvu naših ratnih veterana i interes hrvatskih branitelja smatramo da su sada okolnosti koje traže pomoć gospodarstvo, očuvanje radnih mjesta i pomoć potresima pogođenim područjima i to je ono što zahtijeva poseban interes države. Zahvaljujem. vama. Gospođa Marijana Puljak govorit će ispred Kluba zastupnika CENTRA i Glasa. Izvolite. Mi se nalazimo danas u 21. godini 21. stoljeća. Djeca rođena nakon Domovinskog rata koja nisu doživjela Domovinski rat, dakle ta djeca danas već imaju svoju djecu i to djecu koja su na pragu osnovne škole. Znači druga generacija je već stasa koja nije čula za stradanja u Domovinskom ratu. I mi evo 30 godina nakon rata još uvijek prebrojavamo koliko je branitelja branilo ovu zemlju, još uvijek govorimo o pravima branitelja iz tog rata 30 godina dalekog. Još uvijek pravdamo sve naše mane, loše stanje u društvu, ekonomsku zaostalost, zaostalost u razini razvoja svih demokratskih institucija vrlo često dakle pravdano time kako smo imali rat. Kao da je rat bio jučer, a prošlo je evo već 30 godina od početka rata i izrasle su dvije generacije djece koje rat ne poznaju. Zaista je sramotno za sve hrabre branitelje, danas veterane koji su nas obranili, koji su izborili ovu našu državu. Dakle, sramotno je da danas postoji makar i jedan koji nije ostvario svoja prava i to pogotovo radi sporosti administracije. To je porazno. Žalosno je danas 30 godina nakon rata imamo i puno loših primjera koji svojim nezakonitim preuzimanjem zasluga korištenjem raznih prava, privilegija bacaju ljagu na prave branitelje koji ta prava zaslužuju. Jer znate ono kad krene vijest da je netko nešto nezakonito sagradio pa ga optužimo u medijima itd. on se krene braniti, a ja sam hrvatski branitelj. Dakle, hrvatski branitelji nemaju pravo na nezakonito postupanje i nisu se vjerujem borili za ovu državu u kojoj će vladati bezakonje i nezakonje. Ministar je rekao u raspravi na prvom čitanju kako danas imamo 430 000 živih branitelja. Neposredno nakon rata ako se sjećate govora predsjednika Tuđmana o stanju nacije 1995. godine tada je rekao, evo citiram: „Podijeljeno je 337579 spomenica Domovinskog rata koja se dodjeljuje svim vojnim i civilnim sudionicima. U prošloj '95. godini veličina Hrvatske vojske kretala se od 96800 do 205397 ljudi, a od tog broja bilo je 158412 mobiliziranih vojnih obveznika. U Domovinskom ratu sudjelovalo je i 38350 pripadnika redarstvenih snaga Ministarstva unutarnjih poslova. Evo ako pribrojimo Ministarstvo unutarnjih poslova i Hrvatsku vojsku ovaj veći broj imamo negdje oko 250 000 branitelja u izvještaju predsjednika Tuđmana '95. godine. Danas imamo ih 430 000. Prošli put smo govorili u prvom čitanju o potrebi revizije podataka u registru branitelja radi pune transparentnosti kako bi se otklonila svaka sumnja u njegovu vjerodostojnost i sačuvao dignitet i Domovinskog rata i branitelja. U njemu bi se u tom registru morali naći i podaci o članovima obitelji poginulih, nestalih branitelja, o svima onima koji ostvaruju nekakva prava na temelju ovog Zakona. Dakle baza podataka mora postojati. Je li ona javna ili ne to je sada drugo pitanje, ali baza podataka mora postojati. U ovom Zakonu imamo novu definiciju koja kaže da je sudionik Domovinskog rata osoba koja nije hrvatski branitelj, ali koja je prilikom obavljanja vojnih i drugih dužnosti po nalogu nadležnih tijela državne vlasti Republike Hrvatske i pravnih osoba u vlasništvu ili pretežnom vlasništvu Republike Hrvatske pridonijela obrani suvereniteta i uspostavi neovisnosti Republike Hrvatske. Dakle, to će biti svi oni koji nisu nosili oružje, svo medicinsko osoblje, ratni izvjestitelji, članovi vatrogasnih postrojbi, pomorci, članovi posade brodova trgovačke mornarice te pripadnici civilne zaštite. Koja će im prava biti dodijeljena ne znamo još, ali saznat ćemo naknadno putem pravilnika kojeg će donijeti Ministar. Već smo govorili dosta o ovom novom modelu vještačenja. Evo, ponovno ću napomenuti ZOS je osmišljen 2014. godine i to u jednom projektu kojeg je financiralo se zajmom Svjetske banke. 70 milijuna eura je dakle uloženo u projekt modernizacije sustava socijalne zaštite, jer smo tada kako su rekli imali previše invalidskih mirovina, trebalo je pooštriti kriterije za odlazak u invalidske mirovine i organiziran je dakle Zavod za vještačenje. Međutim, evo sada taj Zavod za vještačenje radi presporo. Slažem se to je strašno. Je li zašto radi presporo? Zašto ne ubrzati procedure i dati neke rokove? međutim ovim Zakonom se predlaže se dakle preskakanje tog Zavoda da se njegova nadležnost što se tiče branitelja u potpunosti stavi u nadležnost Ministarstva branitelja te da vještačenje preuzmu liječnička povjerenstva čije će članove osobno imenovati Dakle, u prvom stupnju odlučivat će povjerenstvo tri liječnika, a eventualno u drugom nekom žalbenom povjerenstvo pet liječnika koji će biti plaćeni po ugovoru o djelu. Po novome dakle svi novi zahtjevi iz Hrvatske, ali i iz Bosne i Hercegovine po osnovi pripadnosti HVO-u dakle vještačit će se pred ovim povjerenstvima umjesto pred ovlaštenom javnom institucijom. Dakle evo pitala sam zašto ne ubrzati procese unutar toga Zavoda ako smo nezadovoljni kako Zavod funkcionira, a ne izvlačiti sada stručnjake ili zapošljavati neke nove stručnjake koji će ne znam hoće li sada kao što sam rekla Ministarstvo obrazovanja evo za osobe koje su tamo kroz njihovo ministarstvo sada će oni imati svoja neka povjerenstva. Svako od ministarstva, Ministarstvo sporta nekakva isto svoja povjerenstva itd. Dakle, zašto ne u jednom Zavodu za vještačenje raditi na tome da se procedure unutar tog Zavoda svakako ubrzaju? Trebaju se ubrzati, je li kažem, mislimo da ovo nije pravi put. Ratni put za stjecanje novih prava također više neće biti potrebno niti dokumentirati ratni put. Predlagač tvrdi da je to suvišno, jer pribavljanje dokaza o ratnom putu onemogućava provođenje postupka u zakonskom roku te da se podaci o ratnom putu za svakog hrvatskog branitelja ionako već nalaze u evidenciji branitelja. Dakle, nije ih potrebno dokazivati. Izrazito smo protiv višestrukih stambenih zbrinjavanja unutar jedne obitelji. Evo po članku 26. omogućuje se da se stambeno zbrinu članovi obitelji. Već je o tome govoreno, dakle i djeca poginulog hrvatskog branitelja koji je već stambeno zbrinut. Dakle, imaju već stanove. Evo ostvarit će novo pravo i novost ponovno ćemo ih stambeno zbrinuti. U članku 34. evo uvodimo i nekako pravo na dodjelu garaža i to dodjelu u vlasništvu. Apsolutno se protivimo odredbama koje ovo ministarstvo izuzimaju od ostalih zakona. Dakle, ondje gdje se kaže da se neće primjenjivati Zakon o državnim službenicima itd. Isto tako u izvještaju Saboru neshvatljivo je da Ministarstvo ne treba više podnositi izvještaj, godišnji izvještaj Saboru o primjeni ovoga Zakona. Što se tiče prioritetnog zapošljavanja djece branitelja dakle dodatno se reguliraju prava na prioritetno zapošljavanje djece i članova uže i šire obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja. Međutim, evo kao što sam rekla najmlađe dijete hrvatskog branitelja ono koje je rođeno na završetku 95. godine danas ima 26 godina, znači, 26 godina. Dakle, traži ministar da se djeci dragovoljaca, ratnih vojnih invalida, branitelja s najmanje 100 dana borbenog sektora čiji roditelji koriste naknadu za nezaposlene ili zajamčene naknade osigura prioritetno zapošljavanje na svim radnim mjestima u javnim službama i ustanovama ustanovama kojima je osnivač ili jedan od osnivača Republika Hrvatska, općina, grad ili županija. Prednost se također traži i za već zaposlenu djecu branitelja koji rade na poslovima koji ne odgovaraju stupnju njihovog obrazovanja i natječu se za bolja i uvode se visoke novčane kazne. Još jedan sporan detalj za jedinice lokalne samouprave koje će biti dužne besplatno ustupiti građevinsko zemljište i komunalno opremanje svim onim braniteljima iz njihovog mjesta kojima je odobren kredit za gradnju kuće. urediti pristupne ceste, javnu rasvjetu, okoliš za potrebu korištenja građevine. Dakle, uvesti sve priključke, mrežu, snositi troškove komunalnog doprinosa. Dakle hrvatski branitelji zaslužuju svaku počast i brigu, našu duboku zahvalnost. Dali su ono najviše što netko može dati svojoj domovini. Nedopustivo je kao što sam rekla da i danas još ima 30 godina nakon rata ima branitelja koji nisu ostvarili svoja prava radi sporosti administracije. To je zaista očajno. Ali je li ovo pravi put da to riješimo to je pitanje. Dakle, uopće ne sporim o tome da je porazno za državu da imamo branitelje koji dan danas nisu ostvarili svoja prava. Evo hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu i prva će govoriti poštovana zastupnica Marija Selak Raspudić. Izvolite.

Ma ako postoji iti jedan hrvatski branitelj koji nije u 25 godina uspio ostvariti svoja prava, a saznali smo argumentirano da nije riječ samo o jednome, nego je riječ o sustavnom problemu zbog kojeg se ponovno mijenja zakon to je poraz svih nas, društveni poraz. Ali taj poraz ima i političko ime i prezime, jer oni koji su nas doveli u tu situaciju da ti ljudi nakon 25 godina, dakle gotovo da je njihov život prošao nisu dobili status koji zaslužuju su danas oni koji se nominalno za taj isti status bore. Onda je opravdano pitanje čine li oni to doista za te iste branitelje ili nude još jedno polovično rješenje, a ovo rješenje pokazuje da su ona sva prethodna i bila polovična jer inače ovo ne bi bilo potrebno zato da bi svaki put nanovo mogao kupovati njihove glasove radeći navodno u ime hrvatskih branitelja. Između dvije Hrvatske kakve su nam se ovdje nudile jedna je koja o pravima branitelja govori kao privilegijama što sam oštro osudila i one druge koja ne dopušta da kritički razmišljamo o ponuđenom zakonskom rješenju ignorirajući sve ono što se nudilo suvislo u raspravi u Hrvatskom saboru postoji cijeli jedan spektar i cijela jedna Hrvatska između koja želi da se valorizira doprinos hrvatskih branitelja i koja je svjesna njihove žrtve, ali koja želi da se to učini na pravedan način koji će prvenstveno koristiti njima samima. Mislim da smo svi svjesni da je najveći problem koji se dogodio i koji se sada više ne može kao odluka povući nazad, činjenica da se cijela jedna generacija radno sposobnog stanovništva, braniteljskog stanovništva u sposobnim godinama umirovila što je kasnije postao i društveni, ali za njih i zdravstveni problem. Umjesto da smo im omogućili da kreiraju Hrvatsku za koju su se borili poslali smo ih mahom u mirovine gdje nisu ni mogli ništa drugo, nego se vraćati na svoj ratni put što ih je dodatno traumatiziralo. U prethodnom obrazloženju zakona jasno sam naznačila zašto mislim da nije dobro da ovakav zakonski prijedlog i ova vještačenja budu isključivo prepušteni u rukama politike. Sutra na čelu Ministarstva branitelja koji će se možda tada i ukinuti može biti neka politička opcija koja će recimo smatrati što je iz moje perspektive radikalno, da ne treba obilježavati Knin niti obljetnicu Oluje. Čini vam se nemogućim? Pa eto takvu političku opciju sada imamo na čelu glavnoga grada. A što će onda biti sa time da je sve vlast u rukama ministarstva. Niti jedan ministar nije vječan pa tako ni vi gospodine Medved. I ako radite za dobrobit hrvatskih branitelja onda trebate razmišljati kako da osigurate sustav koji će ih štititi neovisno o političkoj opciji koja je trenutno na čelu, a ne za vrijeme dok ste vi tamo ako uzmemo u obzir da su vaše namjere doista časne. I na kraju želim nešto reći o tome što je privilegija, jer je to problem koji se često javlja u društvu pogotovo u mojoj generaciji koja je privilegirana time što su joj često članovi obitelji zdravi pa doista doživljava i kao nasrtaj i činjenicu da se netko može javiti na natječaj i biti u prednosti zato što je dijete hrvatskih branitelja. Slavica Šnurs snimila je jedan doista potresan film od toga dana o djeci poginuloj u ratu. U mnogim slučajevima to su i djeca hrvatskih branitelja. Preteško je govoriti o tome filmu, a nadam se da će ga svi pogledati. Ali kada u njemu vidite osobu koja je nakon toga što su joj ubijeni i suprug hrvatski branitelj i oboje djece snašla snage da ode u humanitarne misije i da se dodatno školuje, a kaže da jedino što čeka je da sve ovo prođe i da joj to piše na nadgrobnom spomeniku onda shvatite da je doista od nas neosjetljivo govoriti o ikakvim materijalnim pravima kao privilegijama. Izgubljeni životi se ne mogu kompenzirati. Mi možemo samo biti sretni što možemo išta ponuditi za uzvrat onima koji više ovdje nisu tu i zbog čega pate njihove obitelji. Mogu nešto reći i o tome za kraj kakvu Hrvatsku ja zamišljam i kakva bi ona trebala biti. To je Hrvatska u kojoj ima mjesta i poslovnih mogućnosti i nema konkurencije na nezdrav način između djece branitelja i sve ostale sposobne mladeži. To je Hrvatska koja je dala sva prava djeci hrvatskih branitelja, a među tom djecom postoje brojni oni koji su se sami tih prava odlučili odreći jer su i na drugačiji način mogli konkurirati za mjesta na koja se natječu ali to uvijek ostaje njihov vlastiti izbor. Hvala. Imamo više replika. Prva je poštovanog zastupnika Šimičevića. ne ulazeći sad u vašu opservaciju o ovom što ste rekli o Domovinskom ratu, mene zanima samo da li je normalno i primjereno da se u Hrvatskom saboru govori o privilegiji hrvatskih ratnih vojnih invalida. Dakle, kada je počimao Domovinski rat onda to nije bio piknik, a nije ni trebala pozivnica otići. Znači u rat su otišli pravi hrvatski domoljubi i sad nakon toliko godinama događaju se stvari koje nisu primjerene i koje zapravo ne služe na čast ljudima koji govore da se na takav način vrijeđaju ljudi. Ja svoje zdravlje ne bih dao ni za jednu nazovimo je privilegiju koju neki nazivaju da hrvatski branitelji ostvaruju, a to je dakle loša poruka kroz medije da naši mladi slušaju da su nam hrvatski ratni vojni invalidi privilegirani. …/Upadica Reiner: Hvala lijepa./… Hvala lijepa.

upravo ta priča o privilegiranima. Dakle, to pada na plodno tlo. Da bi ljudi mogli opravdati svoju nezavidnu situaciju lako će pomisliti da su krivi i i lako će za nekoga tako nazvati privilegiranima. Znači smatram da treba tražiti političku odgovornost zbog te situacije u kojoj smo se našli, a govor o nekom tko je izgubio članove obitelji u bilo kojem materijalnom smislu da je nekakvom kompenzacijom odnosno pravom privilegiran je doista jedan oblik ozbiljne moralne neosjetljivosti koji stvara dublje podjele u društvu i potencira jedan oblik primitivnog dijaloga o teškim temama koji sigurno neće pomoći da riješimo ove traume. **Reiner, Poštovani potpredsjedniče, poštovana zastupnice vjerujući kako vi kažete u dobre namjere, vjerujem i u vaše dobre namjere kroz svih ovih 20-tak godina kroz što je prolazio Domovinski rat to je prvo mjesto, to je mjera i snaga kroz hrvatske branitelje i rješavanje njihovih obitelji. To je sve ono što danas vjerujući ovo što ministar Medved kada je došao u Ministarstvo hrvatskih branitelja, ako se sjetimo i ako u istinu bilo bi dobro, evo ja vas molim da izdvojite jedan dan, pola sata, sat vremena da uistinu navratite do Ministarstva hrvatskih branitelja vjerujući da znate ali da to bude još bolje, kvalitetnije, emotivniji da uistinu vidite i da uistinu te privilegije, to je najveća tragedija Domovinski rat odvelo u Haag, te privilegije koje su zvali pojedinci iz visokih institucija su Domovinski rat do izlaska generala Markača i Gotovine. To je tragedija našeg društva, zajednice i svega ostalog. Ja se slažem s time, ali isto ću napomenuti da ne mislim da se prava branitelja smiju koristiti za stjecanje vlastitih političkih bodova, niti da govor o njima ikome od nas apriori apriori daje nekakav moralni kredibilitet da bi mi bili samim time što smo ih spomenuli bolji od drugih. Znate kada će se po mome sudu dogoditi katarza u hrvatskom društvu ukoliko ikada dođe do toga? Dogodit će se kada prvi pod navodnicima pojednostavljeno neupitni desničar se suoči sa svim problemima i malverzacijama koje se događaju i s braniteljima, pa i pitanjima lažnih ratnih vojnih invalida i svim teškoćama koje ih zaokupljaju i kada prvi pod navodnicima neupitni ljevičar se autentično založi za prava i socijalnu osjetljivost prema braniteljima uvijek da ih uvijek kritizira. Kada izađemo iz svojih zadanih pozicija i otvorimo takva pitanja, e onda će se dogoditi ona ključna promjena u društvu da sve krene na bolje, a za koju vjerujem da je moguća. **Reiner, Željko Hvala lijepa. Poštovana kolegice Selak Raspudić, slažem se s vama da je uvijek bolje graditi sustav koji neće počivati samo na pojedincu jer nikada ne znamo koji pojedinac će doći nakon nekoga nakon nekoga tko ima uistinu časne i dobre namjere. Podsjetit ću sve ovdje prisutne da smo ovih dana proslavili 30 godina 106. osječke, 107. valpovačke, Virovitica ako se ne varam u ponedjeljak. Da hvala, 30 godina poslije ovdje govoriti o nekim kastama, privilegiranim braniteljima to je žalosno. Mislim da, u principu svi mi ovdje smo privilegirani i trebamo biti zahvalni toj maloj grupi ljudi koja je prije 30 godina učinila učinila ono što je trebalo učiniti. Tako da ne doprinosi previše raspravi korištenje takvih riječi i mislim da bi to svi trebali izbjegavati. Zato sam na njih prva i reagirala. Međutim, umjesto da se kao što nam je praksa standardna zgražamo nad time što je kolega Bakić rekao, trebamo prvo pogledati u ogledalo i vidjeti da postoji veliki broj hrvatskih građana koji doista o pravima branitelja razmišlja kao privilegijama. A onda trebamo postaviti pitanje zašto se to dogodilo. Prirodno je da većina građana skida kapu i daje sve počasti onima koji su omogućili da imaju zemlju. Sjetimo se koliki je postotak Hrvata na referendumu se odlučilo za neovisnost Hrvatske, a ljudi danas često pogotovo mlađe generacije o njima razmišljaju kao privilegiranima. Zašto je to tako? Postoji odgovor na to pitanje. Zato što oni nemaju dovoljno izbora niti mogućnosti da ostvare sve svoje potencijale i u tom beznađu su stjerani u kut tako da se okreću jedni protiv drugih. Zdrava hrvatska mladež i djeca hrvatskih branitelja, umjesto da su zajedno u prilici izgraditi ovu Hrvatsku oni se međusobno suprotstavljaju. Tko nas je tu doveo? **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeća replika poštovanog zastupnika Bulja. Hvala lijepo. Kolegice Selak u svom govoru u ime Kluba sam rekao što najviše vrijeđa branitelje. I što bi trebali mi poduzeti kao saborski zastupnici, kao ministar najbitnija je istina o hrvatskom vojniku i Domovinskom ratu. Često imamo razne izjave o pripadnicima HOS-a, Hrvatskog vijeća obrane, Hrvatske vojske, redarstvenika, policije koje blate te ljude koji su u biti temelj ovog demokratskog sustava i ovoga parlamentarizma i parlamenta u kojemu mi sjedimo. istina o Domovinskom ratu, a teške riječi koje su dolazile tijekom cijelog ovog perioda poslije Domovinskoga rata zaista najviše su vrijeđale branitelje i omalovažavale. Zbog toga sam spomenuo jednu rečenicu koja je ostala četiri riječi

Previše neodgovorenih pitanja složit ću se s vama kolega Bulj koji nisu omogućili da ova rana zaraste. Među njima je jedno o kojem se ne govori dovoljno, a to je dokumentacija Vukovarske bolnice koja će nam i otkriti istinu i o nestalima i o svim stradalima u Domovinskom ratu na tome području. Dok se ta pitanja ne riješe, dok se mi ne postavimo državnički u odnosu na susjede ova rana kao i brojne druge neće zacijeliti. Za to treba političke hrabrosti, a izmišljati stalno nova zakonska rješenja koja ostaju nedorečena što pokazuje činjenica da se mijenjaju svakih nekoliko godina neće nas daleko dovesti. Ona nas na žalost u prvom redu podsjećaju na traumu neuspjeha činjenice da 25 godina od rata, dakle život skoro pa prošao postoje ljudi koji nisu uspjeli riješiti svoj status i to je ključna poruka ovih izmjena na žalost. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sada će govoriti poštovani potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved u ime predlagatelja. Izvolite.

Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Nekoliko je stvari koje smatram važnim ovdje ponoviti. Prije svega želim dati jasnu sliku koja demantira tezu, a koja je u svjetlu kreiranja slike o hrvatskim braniteljima i Domovinskom ratu dugi niz godina stvarana. hrvatski branitelji su dio našega naroda, dio populacije ali onaj najsnažniji dio a poglavito u vrijeme Domovinskog rata najveći teret iznijeli su ljudi od 20 do 25 godina. Pa svima vama puna informacija kako ne bismo govorili neistine i kako sa ove saborske govornice ne bi upućivali krive poruke. Dakle, podsjećam da smo 2017. godine kroz jedinstveni zakon riješili mnoga pitanja, a podsjetit ću da je gotovo 50000 hrvatskih branitelja umrlo a da nisu htjeli ostvariti svoja prava jer je zakonom ranije bilo onemogućeno. To je ono što želim ponoviti i podcrtati. Nakon toga hrvatski branitelji koji su oboljeli u obrani domovine i posljedice obrane domovine nisu mogle ostvariti status hrvatskog ratnog vojnog invalida. Jedan smjer koji je bio između ostalog je usmjeriti hrvatske branitelje koji posjeduju radnu sposobnost u svijet rada, a poglavito očuvati one hrvatske branitelje koji su zaposleni u svijetu rada. I na današnji dan gdje živi 428715 hrvatskih branitelja, a vi gospođe i gospodo zastupnici uvijek možete zatražiti i dobiti punu informaciju od Ministarstva hrvatskih branitelja o stvarnome stanju. Dakle, 428715 živih hrvatskih branitelja. U radnom odnosu na današnji dan je 173493 hrvatska branitelja i to je važna slika i to je važni pogled o statusu. Nema mirovinu i nije zaposlen. 76430 hrvatskih branitelja. Jedan od naših glavnih smjerova za te hrvatske branitelje koji nisu zaposleni, nemaju mirovinu i nemaju osnove za mirovinu. U mirovini po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja kako se to vrlo često izdvaja i naglašava koristi 54 020 hrvatskih branitelja. 13% hrvatskih branitelja koriste starosnu mirovinu. U određenoj mjeri je ta mirovina uračunavajući vrijeme provedeno u Domovinskom ratu, za jedan mjesec proveden u borbenom sektoru ranije su stečeni uvjeti za odlazak u mirovinu. I ono što smatram važnim naglasiti upravo zakon iz 2017. godine je sustavno utemeljen na činjenicama, u temeljen na stvarnome stanju, a poglavito mjere koje su donešene su mjere koje institucionalno postavljaju okvir bez obzira tko bio ministar uspostavljajući sustav tako da se kroz zakonske odredbe jasno i precizno usmjerava svako nadležno tijelo u odnosu prema hrvatskom branitelju, u odnosu prema pravu na zapošljavanje i u odnosu prema mjerama koje će konzumirati u okviru zakonskog okvira. I ovdje kad govorimo o ovoj mjeri to je jedna od mjera koje smo propisali zakonom iz 2017. godine otvoreni rok za stjecanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida na osnovu bolesti uvažavamo činjenicu da od 2007. godine do 2018. je bio zatvoren rok i tu govorimo o toj rupi gdje ljudi nisu mogli konzumirati svoja prava jer je zakonom to bilo onemogućeno. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo više replika. Prva je poštovane zastupnice Selak Raspudić. Uvaženi ministre Medved, kao što ste mogli čuti s indignacijom sam odbila licitiranje o garažama i materijalnim pravima hrvatskih branitelja. Što se mene tiče dajte im i više od ovoga, jer ne postoji materijalna naknada za ono najviše što su oni dali za našu Domovinu. Međutim, kada ovo govorite ja se slažem sa vama kao što se i vi zapravo slažete sa mnom. Dakle, ključni problem je u tome što oni ranije nisu uspjeli ostvariti svoja prava. 50 000 njih to nije dočekalo, 67430 nema mirovinu. Ali gospodine Medved, tko je za to odgovoran? Čiji je to zakon ranije bio? Koja ga je vlast donosila a da nisu kroz njega mogli omogućiti svoja prava. To je pitanje koje sam ja ovdje postavila i od kojeg se ne smije bježati. Poštovani ministar hrvatskih branitelja. **Medved, Tomo (HDZ)** Dakle, potpuno je jasno kad je koji normativni akt donošen i potpuno je jasno tko je odgovoran. I ja sam danas odgovoran kao predlagač u ime Vlade za ovo što predlažem kao što i danas pred vama argumentirano izvješćujem o onome što je učinjeno u mandatu od donošenja Vlade do danas. Kao što smo odgovorno detektirali gdje dolazi do zastoja i poteškoća u primjeni Zakona nismo prešutjeli, nismo olako shvatili teškoće u primjeni, nego s puno odgovornosti i pristupamo otklanjanju uočenih nepravilnosti u konkretnoj mjeri i u tim konkretnim prijedlozima koji se sada nalaze u ovim izmjenama Zakona. Hvala lijepo. Poštovana zastupnica Selak Raspudić je digla povredu Poslovnika. U čemu je povrijeđen Poslovnik? **Selak Raspudić, Marija (Nezavisni)** Članak 238. Dakle nije pružen konkretan odgovor. Odgovorna je također HDZ-ova Vlada. Niste vi osobno, ali HDZ-ova Vlada jest što onda za sobom povlači pitanje je li ovo još jedna nedovoljna izmjena. Ali što se tiče ovoga što vi nudite, ali vjerujem da želite poboljšati status hrvatskih branitelja imate moju punu podršku. Ali isto tako trebamo biti jasni oko onoga čija je odgovornost te brojke koje ste vi danas ovdje naveli. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnice i vi znate da je to bila replika, a ne povreda Poslovnika i imate već dvije opomene, pa vam temeljem članka 240. stavak 2. izričem opomenu sa oduzimanjem riječi do kraja rasprave o ovoj temi. Poštovani zastupnik Šašlin. Poštovani gospodine ministre činjenica je da hrvatski branitelji koji praktički nisu imali neću reći sreću ali nisu bili ratni vojni invalidi, nisu bili ranjavani praktički nisu gotovo imali nikakvih prava osim prava na vojne počasti prilikom sahrane i još tako neka manje značajna prava. Sada se to ovim Zakonom dobrim dijelom ispravlja i sada neki kažu da je to prilično kasno. Međutim, ja mislim da su zakoni tu upravo zato da se mijenjaju i da se na neki način ispravljaju koliko god je to moguće u najboljoj namjeri. Sada se u članku 26. stavku 3. regulira da ljudi koji su proveli do 2 godine na crti praktički imaju pravo na zbrinjavanje kao invalidi do 20% skupine. Oni koji su proveli od 3 godine i više imaju pravo na kao 30% invalidi. Mislim da je to dobro i da je to na neki način kompenzacija možda malo kasno, ali bilo je tu vlada, različitih vlada i bilo je prilika da se to ispravi. To se tek sada evo na neki način Hvala vam lijepa. Uvaženi zastupniče dakle jasno je da znamo i slijed nastanka problema. Jasno je da smo detaljno upućeni u status i poteškoće i jasno je da s punom odgovornosti pronalazimo prijedloge rješenja i dolazimo pred Hrvatski sabor sa Prijedlogom izmjene zakona sa jednim ciljem da tamo gdje su uočene poteškoće da ih otklonimo jer to je ona osnovna misija u potpunosti stvoriti preduvjete za punu implementaciju predloženog odnosno donesenog zakona i to u ovom slučaju činimo za nekoliko mjera. Jedna je mjera ubrzati proces omogućavanja stjecanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida poštujući stav medicinske struke, vezu između sudjelovanja u Domovinskom ratu odnosno tijeku službe ratnog puta sa bolesti odnosno ozljedom. **Mlinarić, Stipo (DP)** Hvala predsjedavajući. Poštovani ministre, žao mi je da je kolegica Raspudić dobila treću opomenu, jer ja bih rekao da je HDZ-a Vlada Jadranke Kosor 2007. godine zaustavila ovo što ste vi pokrenuli 2017. godine i na tome vam treba čestitati. Ali što ste napravili sa tužbama prema Srbiji za ratnu odštetu? Danas su dva njihova obavještajca Stanišić i Sinatrović osuđeni u Haagu na 12 godina zatvora, Hrvatska a ni vaša Vlada sadašnja Vlada nema ni namjeru podnijeti odštetni zahtjev prema Srbiji, a imamo presude Međunarodnog haaškog suda gdje to možemo napraviti pa da plaćaju i ratne vojne invalide, da plaćaju civilne žrtve rata koje ćemo raspravljati sada poslije ove točke. Uputite sada vi. Nemojte da netko opet za 5 godina kaže pa ona bivša Vlada nije 2021. ili 2022. godine pokrenula tužbu za Srbiju. Pokrenite tužbu. Tužite Srbiju i imate sve pravda je na vašoj strani to je sigurno. Hvala. Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče ne znam gdje crpite tu spoznaju da naša Vlada nema namjeru pokrenuti taj postupak. Ja sam rekao u nekoliko navrata već tijekom ranije rasprave da naša Vlada, da sva resorna ministarstva intenzivno rade na sagledavanju svih pravnih okvira i iznalaženju pravnog temelja za taj posao. Što se tiče upravo izrečene presude danas izražavam ogorčenost i vjerujem da će Žalbeno vijeće uvažiti parametre uslijed kojih su navedeni u tom zatvoru zbog svih zločina koje su počiniti na teritoriju Republike Hrvatske. zastupnica Nađ je digla povredu Poslovnika. U čemu je povrijeđen Poslovnik? Možete vi sada govoriti što god hoćete. Gdje je tužba prema Srbija? Gdje je tužba za logoraše koji su bili na teritoriju Srbije od Niša, Zrenjanina, Sremske Mitrovice? Nema je. Gdje je odšteta za srušene crkve, za srušena sela, za srušene gradove? Nema je. Prema tome, nemojte govoriti da gdje crpim podatke. Ovako, znate i sami da je to bila replika a ne kršenje Poslovnika. Ja vas lijepo molim, nemojte zlorabiti tu instituciju kršenje Poslovnika. Molim vas, nemojte jer ja ću biti prvi koji provodeći sate i sate svaki dan ovdje i gledajući kako vi zastupnici svjesno zlorabite tu instituciju, prvi ću predložiti da se ona ukine, da se ona ukine jer se sustavno, svjesno zlorabi. Da, nemojte to raditi ja vas lijepo sve molim. Naravno da vam dajem opomenu, ali nije smisao u tome da vam dajem opomenu. Smisao je da se držimo nekih pravila. Ako se nećemo držati pravila bit ćemo kao u džungli.

Poštovana zastupnica Nađ izvolite. Pustili ste rok za priznavanje statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i otvorili ste rok za priznavanje statusa hrvatskog ratnog vojnog rata iz Domovinskog rata temeljem bolesti. Međutim, već onda ste trebali na početku vidjeti da zapravo predvještačenje koči taj postupak. Dakle, od 2017. vi ste dali nadu hrvatskim braniteljima da će ostvariti statuse i pripadajuća prava, a te statuse i pripadajuća prava nisu mogli ostvariti. I kako ste onda iz šatora prosvjedovali da treba vratiti dignitet hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, zar je to vraćanje digniteta hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata? 3 godine ste ih zapravo zavlačili i niste dozvolili da ostvare svoje statuse i prava. Zar to nije licemjerno?

u tom resoru Ministarstvu hrvatskih branitelja. Doduše niste ga tada niti zvali hrvatskim, ali potpuno ste netočno izvijestili odnosno iznijeli konstataciju da nije ništa učinjeno. Više od 6 tisuća novih statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida, nekoliko tisuća novih hrvatskih branitelja, dakle zakon je u punoj primjeni. Ovdje govorimo o gdje dolazi do usporavanja procesa i zato ovim predloženim izmjenama želimo ubrzati taj proces kako bismo u potpunosti mogli implementirati sve zakonom predviđene radnje. Nije točno da se zakon ne konzumira. Itekako se konzumira.

Ja ću se ozbiljno založiti na Predsjedništvu Sabora da se ta institucija ukine jer je kontinuirano, svjesno zlorabite što je zlorabljenje zapravo demokracije. Nije demokracija da zlorabimo neka pravila oko kojih smo se dogovorili. To je anarhija, a ja to neću dozvoliti. Poštovani zastupnik Klarić. Uvaženi gospodine ministre ovdje smo se naslušali tijekom rasprave svega i svačega. Najmanje o poanti ovoga Zakona. Svatko tko vas je slušao u uvodu, pa i sada a tko inače s vama komunicira zna koliko se žustro i srčano borite za prava branitelja. I ovdje treba reći i ponoviti i iznijeti stav gospođo Nađ da je ova izmjena Zakona nadogradnja zakona iz 2017., poboljšanje onoga što je uočeno da je je loše i ova riječ u Hrvatskoj koja se pojavljuje privilegija to treba zabraniti i uopće ovdje spominjati kada su u pitanju branitelji. Jel' privilegija bila gubiti ruke, noge, živote, jel' privilegija ostati djetetu bez oca, bez majke? A ovdje se spominju privilegije. Imali ste priliku, bili ste u ministarstvu. Mogli ste donijeti taj Zakon iz 2017. i popravljali bi ga možda 2017. na ovakav način, a danas bi bio još bolji. Nemojte se previše fokusirati na nekakve takve, fokusirajte se na ono što ste krenuli. Klariću ispričavam se, Klariću potpuno je jasno da i ponovit ćemo i uvijek moramo ponavljati da je zakon u primjeni u čitavom spektru svojih mjera koje smo donijeli 2017. godine. Jedna od njih je tada uvedena po prvi puta da hrvatski branitelji ukoliko su u mirovini mogu i raditi i da danas njih radi uz mirovinu, da je to potpora hrvatskim braniteljima da ostanu u svijetu rada, da je to potpora uključenosti hrvatskih branitelja u sve segmente hrvatskoga društva i da je ovo prepoznavanje točaka u sustavu gdje dolazi do usporavanja i rješenje da se ubrzaju ti procesi. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. A sada će replicirati poštovani zastupnik Borić. Hvala lijepo. Poštovani ministre gospodine Medved o hrvatskom branitelju danas ćemo čuti različita mišljenja, svatko iz svoga kuta političkog spektra. Međutim, činjenica je jedno. Vi ste ministar branitelja iz prethodne Vlade, nastavili ste to raditi i u ovom mandatu. Što je problem? Da li Zakon o općem upravnom postupku koji nam kaže da u 60 dana onom ispitnom roku moramo nekome dati neko rješenje, jesmo li to primijetili sada i hoćemo to ispraviti da olakšamo proceduru? Jer svi u svojoj okolini imamo ljude koji su bili hrvatski branitelji, nisu ostvarili svoj status. Hoćemo li im pomoći? Hoćemo li pomoći na način da glasamo protiv ovoga Zakona kao što mnogi najavljuju ovdje ili podržavajući ovaj Zakon da im pomognemo? Jer to nas čini različitim ovdje. Jesmo li za to da im pomognemo i riješimo nedostatak koji smo primijetili, ili ćemo ostaviti i reći pa neka se snalaze kroz ono što smo napravili 2017. godine? Ja mislim da smo na ispravnom putu, a vi recite evo govorite o brojkama. Nisu to samo brojke. To su ljudi i njihove sudbine i oni koji to razumiju, razumjet će svaki članak ovoga zakona. do sustavnog institucionalnog pristupa i afirmativnog pristupa prema hrvatskim braniteljima da će podržati ove korake, ove mjere jer organizacijski se sustav uspostavlja tako da se ubrza cijeli proces. Na žalost 2017. godine kada smo otvorili rokove dobili smo 1000 zahtjeva obzirom da ranije nisu mogli pokrenuti taj postupak, da je došlo na mnogim razinama do usporavanja procesa i zato ovo sada ispravljamo. Oni koji deklaratorno podilaze na način da hvale hrvatske branitelje a kroz konkretne svoje postupke ne doprinose tome nisu i ne mogu biti pozdravljeni od strane hrvatskih branitelja. Poštovani potpredsjedniče, ministre hrvatskih branitelja sigurno da gledajući unazad sve ove godine uvijek se pitamo što ove zakone i što ste vi donosili, ne vi, Ministarstvo hrvatskih branitelja na čelu sa vama. Zašto je to bilo potrebno? Iz kojih razloga? Zašto svakih par godina od 2000. godine se prava i hrvatski branitelji i Domovinski rat su na tapetu određenih situacija. Što se to dogodilo? Prošla Vlada u kojoj je gospođa Nađ bila došlo je do te situacije da i zgradu su skoro premjestili i ona bi došla na red, a ne hrvatski branitelji. Hvala vam. Poštovani ministar hrvatskih branitelja. **Medved, Tomo (HDZ)** Dakle, odgovorna Vlada prepoznaje, prati stanje, ima odgovarajući odnos prema hrvatskim braniteljima, ima odgovarajući odnos sa udrugama iz Domovinskog rata, valorizira i vrednuje i Domovinski rat i žrtvu Domovinskog rata i hrvatskih branitelja i civilnih stradalnika Domovinskog rata na odgovarajući način. I to kroz normativne akte, kroz iznalaženje odgovarajućih rješenja institucionalno. Nemojmo ovdje zanemariti činjenicu da je do 2016. godine bila razdvojena mirovina ciljano prema populaciji hrvatskih branitelja, odnosno hrvatskih ratnih vojnih invalida i obitelji poginulih upravo sa ciljem da se stvori

Evo poštovani ministre, opet ću komentirati ovaj novi model vještačenja. Dakle, apsolutno razumijem potrebu kad uočite da je neki proces prekompliciran i uzrokuje zastoje, da se onda traži kako taj zastoj otkloniti, ubrzati. Ali vi kako ste predložili sad ovdje, dakle meni se opet čini da taj proces neće doživjeti nikakvo ubrzanje. Dakle, umjesto da ste u samom Zavodu za vještačenje, evo taj tim kojega ćete ili povjerenstvo kojega ćete vi osnovati zašto ne bi bio pri Zavodu za vještačenje i bavio se samo potrebama Hvala. Poštovani ministar hrvatskih branitelja. Hvala lijepa zastupnice Puljak. Na mjesečnoj razini od donošenja zakona sa djelatnicima Ministarstva rada, mirovinskog sustava i sa ZSOSI-em smo provodili analize zaprimljenih i obrađenih predmeta. Na stotine sastanaka gdje smo iznalazili, pokušali iznaći rješenje za ubrzavanje procesa. Ne možemo dozvoliti da proces traje toliko dugo. I ovo sada, ovaj model, ovaj prijedlog konačnih izmjena i dopuna zakona je temeljen i baziran na našoj zajedničkoj procjeni, na procjeni struke, na procjeni vještaka i na cjelokupnoj analizi upravo na način da se u okviru Ministarstva hrvatskih branitelja osnuju vijeća gdje će se putem javnog poziva odabirati vještaci, specijalisti za provedbu vještačenja i na taj način ubrzati cijeli proces. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeća pojedinačna rasprava bit će poštovanog zastupnika Stipe Mlinarića. Izvolite.

Hvala lijepo predsjedavajući, kolegice i kolege. Znate li da svaki dan umire 14 branitelja. Na žalost taj broj je sada veći jer ovo je podatak za 2019. godinu. Udarna vijest na skoro svakom mediju je broj umrlih od corone, dok ovaj podatak nikad nije bio udarna vijest a morao je. Jer prosječna starost hrvatskog branitelja koji umire je 55 godina. Prosječna dob umrlih od covida 19 iznosi 77,8 godina za 2020. godinu. Broj umrlih branitelja sve se više povećava, a sistematski pregledi i izgradnja veterinarskih centara očito nisu dovoljne mjere, nego se nego se problemu treba pristupati cjelovito i sustavno. O tome u ovim izmjenama zakona nema ni traga ni glasa. Skrb za dostojan život i zdravlje hrvatskih branitelja trebao bi biti imperativ jednako kako je nama sloboda i opstojnost Hrvatske bila imperativ. Što bog združi HDZ razdruži! Jeste li znali da se na Memorijalnom groblju u Vukovaru ne mogu pokopati u istoj grobnici muž i žena? U ovim vremenima kada je broj umrlih hrvatskih branitelja zabrinjavajuće velik mi Vukovarci muku mučimo s ukopom naših voljenih. Naime, na Memorijalnom groblju nemoguće je u istoj grobnici iako su predviđena tri mjesta sahraniti bračni par, nego je obitelj izložena nemiloj situaciji, da roditelje mora razdvajati u smrti i pokapati u različitim grobovima. Zašto se to do sada nije riješilo ne znam, ali znam da je sve više zahtjeva da se to pitanje riješi. I to ministre shvatite kao pitanja ljudi sa terena koje susrećem svakodnevno. Na žalost, propuštena je prilika urediti i još neke stavke zakona poput određivanja iznosa najniže mirovine hrvatskog branitelja čiji iznos je sada sramotno nizak svega 2500 kuna. Zato predlažem ukinuti odredbu kojom se najniža mirovina hrvatskog branitelja uređuje Zakonom o mirovinskom osiguranju, nego se kod uređivanja treba vezati uz prosječnu plaću u RH. Zakon Zakon o braniteljima u samom nazivu ima i članove obitelji. Zašto se onda ne skrbi za sve članove obitelji? Zašto na primjer oslobađanje od javnobilježničkih i sudskih troškova ne vrijedi i za članove obitelji? Nedavno sam dobio informaciju kako je nakon godina i godina upravnih i drugih postupaka jedan branitelj konačno riješio svoj status hrvatskog ratnog vojnog invalida. On i obitelj žive u jednom malom mjestu od te sramotno male mirovine. Supruga ne radi jer nema posla. Škola nije besplatna kako se to voli naglašavati, a kućicu je ta obitelj trebala popraviti. I nadobudno je pokušala predati zahtjev za popravak kuća, a onda ga je dočekao hladan tuš. Za svaki dokument djece i supruge mora platiti državnu pristojbu. Znate li vi koliko je to dokumenata potrebno skupiti za stambeno zbrinjavanje? 23 dokumenta, a većina njih se plaća. Pa pomnožite to sa brojem članova obitelji. I na kraju rok za savjetovanje o ovom zakonskom prijedlogu bio je tek 15 dana. Za mnoge druge zakone je 30 dana. Pokazuje li nam Vlada sa tim primjerom koliko zapravo drži do najzaslužnije skupine za postojanje ove države. Hvala vam lijepo. Drago mi je što ste se vratili na konkretne probleme branitelja i na problem što je u prošloj godini preminulo više od 5600 branitelja i njihovo zdravstveno stanje činjenično je sve teže i zbog bolesti i zbog godina starosti i zbog svih problema koje niz godina trpe. Ono što mene zanima i sigurno ste se i vi suočili na terenu problemi sa smještajnim kapacitetima, problemi sa palijativnom skrbi gdje zaista braniteljima nije omogućen smještaj i sve njihove potrebe s obzirom na zdravstveno stanje i socijalne usluge koje im trebaju biti u mogućnosti i dostupne a nisu, ne samo njima nego i drugim korisnicima i to treba svakako uzeti u obzir bez obzira imaju prioritet pri smještavanju. No, taj prioritet nisu u mogućnosti Poštovani zastupnik Mlinarić. Za ove zdravstvene što ste rekli preglede i ovo ne mogu udarit po ministru branitelja Medvedu, jer nije kriv za pandemiju corona virusa, nije se moglo u bolnice ići na preglede. Prije toga je radio to, išao sam i ja na pregled prije četiri godine, tri godine kao logoraši. U ovom pandemijskom vremenu na žalost hrvatski branitelji nisu išli na preglede i puno ih ima koji boluju od najtežih bolesti poput karcinoma i svega ostalog.

evo nakon toliko vremena netko može branitelja koji prima dvije i pol tisuće kuna mirovine nazvati privilegiranom kastom. Meni je to uistinu čudno i neshvatljivo. Pa evo ja vas sada pitam, tu su se spominjale nekakve garaže, stanovi. Kako se vi osjećate? Vi ste vukovarski branitelj. Kad netko kaže da ste vi dio neke privilegirane kaste

Kada ste uzeli moj osobni primjer, ja ću vam reći. Ja sam od Ministarstva branitelja brojkom i slovom dobio 276000 kuna kredita i kupio sam stan dignuo sam još kredit od 250 000 kuna od Zagrebačke banke po 10% kamate 2000. godine. Vratio sam taj kredit kao hrvatski ratni vojni invalid sa tim pogodnostima koje taj zakon pruža. Stan nisam dobio, stan nisam dobio od ove države, a trebao sam ga dobiti. Nisam inzistirao na tome. Rekli su da je to bilo po zakonu. Vidio sam kasnije kako se taj zakon izigravao na sve načine, ali nije to kriva, to je kriva sve Vlade koje su bile prije toga. Evo hvala vam lijepa. Poštovani kolega … …/Upadica: Skinite masku i vi da vas čujem./… O pardon, da. Spomenuli ste ovdje ovu informaciju da se na Memorijalnom groblju ne mogu sahraniti članovi obitelji, odnosno supruga. Meni je osobno to prva informacija. Zaista me zanima u čijoj ingerenciji je to groblje, koja je uloga tu grada Vukovara i ako nije u nadležnosti grada da li je grad pokrenuo nekakvu inicijativu ili prijedlog bilo kakav dao da se taj problem riješi. Jer zaista možda nije mjesto ni vrijeme da se sada o tome, nakon 20 i nešto godina kako to groblje postoji sada se netko sjetio da je to problem. Jel' razumijete? Znači netko je to trebao iz grada pokrenuti po meni. Hvala. Hvala lijepo na pitanju jer ovo je stvarno problem. I žalosno je da nismo čuli, evo i saborski zastupnici to je istina, a groblje je pod Ministarstvom branitelja. Groblje je pod Ministarstvom branitelja, ingerencijom. I ako ste bili, a bili ste sigurno na Vukovarskom groblju nigdje niste pročitali osim jednog imena, osim na grobu Blage Zadre gdje je pokopan i Blago i sin Robert. Ali suprugu ni jednu niste pročitali na jednom grobu. Što mislite da u ovih 30 godina ničija supruga od branitelja koji je poginuo ili umro nije umrla? Jeste, umrla je na žalost ali obitelj ima problem i mora kupovati drugu grobnicu na drugom groblju i sahranjivati svoju majku, a otac na drugom groblju. To stvarno nije u redu. To nije ljudski. To je van svake pameti, evo. Ali dat će ministar valjda odgovor na to i rekao da će to riješiti. Hvala lijepo potpredsjedniče. Pa kolega Mlinariću, raspravljali ste o tome kako Vlada RH nije ništa učinila kako bi naplatila štetu od Republike Srbije. Govorili ste da ništa nije napravljeno. Podsjetit ću vas pet posebnih uvjeta i kriterija u kojem je drugomu Srbija će osigurati zaštitu prava žrtava i pristup pravdi bez diskriminacije. To je druga stavka. Predsjednik Vlade gospodin Plenković za vrijeme posjeta Vučića Hrvatskoj samo jednu je temu imao – naknada štete žrtvama što je definirana u ovom drugom stavku koje je Europska komisija nominirala i prihvatila od strane hrvatske diplomacije i stavila u posebna mjerila i kriterije. Samo da vas podučim. Mi se u nekim stvarima možemo slagati, ali vidim da u nekim stvarima niste upoznati. Hvala lijepo predsjedavajući. Kolega Đakić, sad ću ja vas podučiti iz prve ruke. 15000 logoraša koji su bili u srbijanskim logorima među njima i ja nije kune do sad dobilo od velikog diplomate što ste rekli Plenković da je ispregovarao sa Vučićem. Tko je dobio odštetu za logor? Tko je dobio odštetu za poginulu djecu u Hrvatskoj? Tko je dobio odštetu za srušene crkve, srušene gradove? Koja je to? Koliko je kuna došlo iz srbijanskog proračuna u hrvatski proračun recite javno ili neka vaš ministar kaže? Evo. I odmah smo riješili tu zagonetku i vaša podučavanja. Hvala lijepo. Sada će u ime predlagatelja govoriti poštovani potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Izvolite. Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi zastupniče Mlinariću, otvorili ste još jedno od pitanja naravno za koje je nadležno Ministarstvo hrvatskih branitelja, a puno ih je. Ja vjerujem da vi znate sav slijed i cjelokupnu sliku o statusu memorijalnog groblja Vukovar, vjerujem da znate. Ja vjerujem da znate da je 16. studenog 2000. godine zaključkom Vlade donešena odluka da se utvrđuje status Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata, a sredstva za čuvanje održavanje i zaštitu osiguravaju se u državnom proračunu RH na poziciji Ministarstva hrvatskih branitelja koje upravlja Memorijalnim grobljem. Prema tome, memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru upisano je u registar kulturnih dobara RH, listu zaštićenih kulturnih dobara pod oznakom Z339I2. To nadalje znači da navedeno groblje ima poseban status i nije izjednačeno sa ostalim grobljima u RH koja se smatraju komunalnim objektima kojima sukladno Zakonu o grobljima upravljaju jedinice lokalne samouprave u skladu sa svojim ovlastima i osiguranim sredstvima. Ujedno to znači da se grobna mjesta za ukop u pojedinim alejama sukladno utvrđenoj namjeni i uspostavljenim alejama osiguravaju bez naplate, te da se ne plaća godišnja grobna naknada za razliku od svih drugih grobalja, odnosno komunalnih objekata. Za očuvanje, zaštitu groblja i protokolarnu skrb na groblju se godišnje izdvaja otprilike 2,4 milijuna kuna. Trenutno na tom istom groblju Ministarstvo hrvatskih branitelja provodi dogradnju upravne zgrade, rekonstrukciju i sanaciju Memorijalnog groblja, izgradnju mrtvačnice sa centrom za posjetitelje, sanitarnim čvorovima. Projekt vrijedan 5,3 milijuna kuna. U planu je proširivanje groblja i grobnih polja za ukop umrlih hrvatskih ratnih vojnih invalida i obitelji poginulih hrvatskih branitelja, izgradnja kapelice. Pravo ukopa na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u skladu sa člankom 21. i Pravilnika koji regulira to pitanje, ostvarivanje prava na troškove ukopa uz dodavanje vojnih počasti, te grobno mjesto i njegovo održavanje imaju smrtno smrtno stradali i nestali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, umrli hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, članovi obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, zapovjednici obrane Vukovara, civilne žrtve iz Domovinskog rata. Memorijalno groblje ima jedinstveni status u RH jedno jedino kao takvo gdje su pokopane isključivo žrtve Domovinskog rata, dok se hrvatski branitelji u RH pokapaju na grobljima diljem RH. Bilo koja Bilo koja promjena ustroja Memorijalnog groblja značila bi i gubitak njegovog statusa. Uvaženi zastupniče Mlinariću, ukoliko imate inicijativu i prijedlog o promjeni statusa ovog groblja ja vas pozivam da uputite prijedlog prema Ministarstvu hrvatskih branitelja. Hvala lijepa. Poštovani ministre Medved, uvažavajući sve što ste rekli i što uistinu stoji, uvažavajući sve napore i financijske i materijalne, sve resurse koji se koriste kako bi se obilježilo posljednje počivalište na dostojan način zakoni su tu da se mijenjaju, da se promijene. Svaki dan i svaki tjedan mi imamo izmjene, dopune zakona. Ovo je ipak jedno osjetljivo pitanje i bez obzira što je evo kolega Mlinarić otvorio to jedno specifično pitanje ne možemo pobjeći od toga da su i obitelji na neki način sudjelovale, bile zakinute. možda ne bi bilo loše da počivaju zajedno bez obzira i uvažavajući uistinu sve što ste rekli. Ali evo, ako treba i mi ćemo napraviti prijedlog a nadam se da će ga i ostali podržati. Molim vas nemojmo iz mjesta. Hvala lijepa. Poštovani ministar hrvatskih branitelja. obzirom da imate sad punu sliku o statusu tog objekta želim izdvojiti još jednu činjenicu, da je naša Vlada donijela Zakon o Vukovaru mjestu posebnog domovinskog pijeteta, da je u skladu sa tim zakonom i vijeće formirano za sve aktivnosti koje su usmjerene ka gradu, mjestu posebnog domovinskog pijeteta. Da je i Memorijalno groblje u skladu s zakonom sastavni dio i u nadležnosti tog vijeća i da ćemo na vijeću raščlaniti i analizirati, a vijeće između ostalog čini i predstavnici grada Vukovara i Udruga hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata sa područja grada Vukovara kao i sva tijela i institucije sa razine RH, pa vjerujem evo kad zaprimimo vaš prijedlog da ćemo ga na razini vijeća analizirati i donijeti odgovarajući zaključak. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeća rasprava bit će poštovanog zastupnika Rade Šimičevića.

poštovani ministre, državni tajnici, kolegice i kolege. Da, istina je da je prošlo već 30 godina od početka Domovinskog rata i da još nismo riješili sve one zahtjeve koje smo trebali riješiti, ali isto tako istina da su neke Vlade bile pa nisu ništa radile za hrvatske branitelje. A ja se nadam da će ova Vlada,

kako se iz ove perspektive nekim nostalgičarima čini već teška i krvava borba za slobodnu i neovisnu državu Hrvatsku i to sa neprijateljem koji nije prezao ni od čega. I zato ne smijemo dozvoliti da nam veća prava imaju predstavnici tzv. Münchenske bojne ili ne daj Bože neprijateljski vojnici od istinskih i časnih dragovoljaca Domovinskog rata. Ovim zakonom učinjen je iskorak u uređenju braniteljskih prava. Znamo da je zakon iz 2017. postigao veliki napredak za skrb, za braniteljsko stradalničku populaciju. Međutim, nakon tri godine primjene zakona uočeno je kako određene mjere treba dodatno prilagoditi potrebama korisnika kako bi one u potpunosti rezultirale planiranim učinkom. Te su izmjene uglavnom tehničke i organizacijske prirode. Glavni razlog izmjena je ubrzanje postupka za ostvarivanje statusa hrvatskih ratnih vojnih invalida. U postupku ostvarivanja statusa hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata postoje normativni organizacijski problemi koji utječu na trajanje postupka daleko izvan zakonskih okvira, a tiču se većinom provođenja stručne procjene. Zakon o općem pravnom postupku koji je propisao da je službena osoba dužna u slučajevima vođenja ispitnog postupka na zahtjev stranke rješenje donijeti i dostaviti stranci najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja uređenog zahtjeva, a postupak priznavanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida ponekad je trajao i tri godine. Zbog dugotrajnosti postupka potrebno je izostaviti prethodnu stručnu procjenu iz postupka ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida. Izbacivanje prethodne stručne procjene iz postupka ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida ne utječe na samu kvalitetu postupka. S obzirom da je prethodna stručna procjena obavljena u zdravstvenim ustanovama u vrijeme pandemije corona virusa dodatno je otežano provoditi prethodnu stručnu procjenu. Do sad je za potrebe prethodne stručne procjene utrošeno preko 15 milijuna kuna. Radi dodatnog ubrzavanja postupka vještačenja hrvatskih branitelja u postupku ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida koji se do sada obavljao u Zavodu za vještačenje, odnosno ZOSI-u potrebno je kao što zakon i predlaže vještačenje nastaviti kao corpus separatum zasebno tijelo u nadležnosti Ministarstva hrvatskih branitelja jer se ne utvrđuje samo stupanj oštećenja organizma već i uzročno-posljedična veza oštećenja organizma što predstavlja posebnu metodologiju rada koja se razlikuje od ostalih postupaka vještačenja u nadležnosti ZOSI-a. Razgovarao sam sa dosta liječnika i oni se slažu da bi ovo zapravo trebalo raditi kao zasebno tijelo. Prava koja ostvaruju branitelji ovim zakonom, uvođenje novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje, povećanje najniže mirovine, snižavanje dobne granice za odlazak u starosnu mirovinu, pravo na obiteljsku mirovinu za bračne ili izvanbračne drugove, pravo na stambeno zbrinjavanje, omogućavanje rada hrvatskim braniteljima uz mirovinu, zaštićena stečena prava. Ovo ministarstvo na čelu sa istinskim junakom Domovinskog rata gospodinom Tomom Medvedom to će i učiniti. Čovjek koji je prošao sve značajne operacije u Domovinskom ratu zna na koji način učiniti hrvatskog branitelja posebnim, a ne privilegiranim kako se ovdje insinuira. Gospodin Medved zna da hrvatski branitelj ništa ne traži već želi da ga Domovina voli kao što on voli Domovinu. Mnogi na žalost nisu dočekali slobodu i zbog njih koji su dali svoje živote za slobodnu Hrvatsku državu trebamo učiniti sve da branitelji ostvare sva svoja prava koja im pripadaju zakonom, da bi oni kojih nema počivali u miru Božjem. Svakako da je državnim proračunom osigurana sredstva za … **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo dvije replike poštovani zastupnik Borić najprije. Hvala lijepa. Kolega Šimičević vi ste kao hrvatski branitelj jedan od zapovjednika ja mislim ratnih postrojbi na Velebitu. Jasno znate sve o hrvatskim braniteljima, ne trebamo mi tu puno tumačiti. Ovdje je samo pitanje prepoznajemo li mi tog čovjeka danas u 2021. godini kao čovjeka koji ima problem, koji nije mogao dokazati u nekom vremenu i koji želi riješiti svoj status na način da poštuje zakone koje mi donosimo. Jesmo li primijetili u procesu da se nešto dogodilo u proteklih nekoliko godina i želimo li to sada ispraviti na način da kažemo da, podržavamo sve to, hrvatski branitelji su ti i oni su oslonac naše države, oni su ti koji su stvorili državu ali ćemo glasati protiv toga jer opet imamo i drugo mišljenje. Možda su oni to nešto zloupotrijebili. Imamo li takvih u našoj okolini koji zaista vidimo da zdravstvo zaista više ne mogu funkcionirati i sad je problem dokazivanja je li to samo zdravstveni dio ili je to povezano i sa Domovinskim ratom. To je onaj osnovni problem. Doživljavamo li te ljude kao istinsku vrijednost ovog naroda, tj. i ove države? Poštovani zastupnik Šimičević. Hrvatsku domovinu i srcem i dušom. Međutim, nakon 30 godina jasno da dobivamo određene odgovore od onih, pa ja bih rekao koji nisu osjetili niti tegobe rata, niti su imali probleme unutar obitelji, a zapravo su uživali sve blagodati slobodne države. Mi doista moramo učiniti sve i zahvaljivati stalno hrvatskim braniteljima pogotovo hrvatskim ratnim vojnim invalidima koji su dali dio sebe da bi mi, da bi naša djeca m mogli živjeti u slobodnoj državi Hrvatskoj, da bi je mogli izgrađivati i da nam svima bude bude bolje. Nikako ne smijemo zaboraviti reći hvala hrvatskim braniteljima za to što su učinili. Uvaženi kolega Šimičević, slažem se sa vama da ne smijemo dozvoliti da kako ste sami rekli u vašem izlaganju da pripadnici München bojne a kamoli neprijateljski vojnici dobiju veća prava od hrvatskih branitelja. I mislim da je ovo dobar prijedlog zakona sa svojim izmjenama i dopunama. Međutim, bojim se da ćemo upravo odnosno vladajuća većina sa sljedećim Zakonom o stradalnicima Domovinskog rata omogućiti i neprijateljskim vojnicima da iskoriste određena prava koja ima ne pripadaju. Poštovani zastupnik Šimičević. da on osjeća što je hrvatski branitelj dao za hrvatsku državu i na koji način se mogu riješiti problemi hrvatskog branitelja. Spomenuli ste civilne stradalnike Domovinskog rata. Ja sigurno, a siguran sam ni većina ovdje u ovom Hrvatskom saboru neće dignuti ruku za onaj zakon koji daje pravo bilo kome, srpskom agresoru, bilo kojem pomagaču ili članovima njihovih obitelji. Ali on što u tom zakonu doista i piše je da medicinska dokumentacija koja je izdana na okupiranom teritoriju ili na teritoriju Republike Srbije i Crne Gore se neće uzeti u obzir da bi se moglo ostvariti pravo civilne žrtve rata. Sljedeća rasprava bit će poštovanog zastupnika Gorana Ivanovića. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajnici, kolegice i kolege. Evo prije nego što išta kažem o izmjenama i dopunama ovoga zakona reći ću jednu misao koju mislim da dobar dio hrvatske javnosti će podijeliti sa mnom na isti način. Mislim da smo rad Hrvatskog sabora doveli do teatra apsurda. Mi praktički imamo mišljenje, odnosno javnost već ima mišljenje o ovom zakonu, a da mi nismo proveli raspravu. Najglasniji među nama nisu ovdje, nema ih, ne sjede, ne sudjeluju u raspravama. Pa zašto bi sjedili ovdje kad su oni svoje mišljenje rekli još u ponedjeljak ili utorak ili prije mjesec dana. Zašto bi ovdje ukrstili koplja argumentima, činjenicama i na najprirodniji način kako Hrvatski sabor i treba zastupati rekli ono što misle. Mislim da to stvara jednu krivu sliku u hrvatskom javnom prostoru i mislim da to nije dobro. Čemu onda ovo? Zašto smo mi ovdje od jutros od pola deset i bit ćemo danas, noćas do jedan sat u noći. Nema smisla, jer ovo što ću ja reći ne zanima nikoga i možda moji kolege koji će doći poslije mene. Nikoga, jer je to sve već netko drugi mjesto nas rekao. Pa evo dozvolite da ja kažem nekoliko riječi o ovome. Mi Hrvati smo čudni. Kad je nešto sporo, onda kukamo da je to sporo. Kad se nešto ne mijenja, onda kukamo zašto se ne mijenja. Nema boljeg i školskijeg primjera od ovoga. 2017. Smo donijeli zakon, pratili smo provedbu i vidjeli smo da imamo problema, da procesi traju dugo, da nam ljudi koji čekaju ostvarenje ovog da nam ljudi koji čekaju ostvarenje ovog statusa umiru. I što se dešava? Ministar Medved, njegovo ministarstvo, Vlada RH želi to ubrzati, želi više, jače i bolje, pa zar to nije prirodno, zar to nije domoljubno, zar to nije hrvatski, ja mislim da je. I donosi nam ovdje prijedlog zakona i kaže evo nudimo nešto što smo uvidjeli praktički provedbu zakona u 3 godine da bitno usporava procese i donosi u biti 2 bitne odredbe koje se tiču sticanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida i njihovog stambenog zbrinjavanja. Pa ja mislim da ne može biti bolje, ja mislim da ne može biti poštenije od toga. No ovdje ima razno raznih mišljenja, onda se ovdje zadjene ideološka i svaka druga prepirka koja nema veze sa onim o čemu govorimo. Stoga želim s ovog mjesta jasno i glasno reći, spominjala se ovdje 106-ta, 107-ta, naravno da se, mjesec lipanj je mjesec u kojem je 1991. osnovana većina brigada zbora narodne garde. I idem po tim protokolima, među tim sam ljudima i slušam što oni govore, to je bitno što oni govore, što branitelji govore o izmjenama i dopunama ovog zakona. Pozdravljaju, pozdravljaju ga i kažu to je dobro, to se trebalo napraviti i prije. No kukati za prolivenim mlijekom je nešto što i ne bi trebala biti praksa. Prema tome, želim dati punu podršku naravno i ministru i ministarstvu na ovome ovome što smo donijeli ovdje pred nas, no kažem brine me upravo to da sve ovo što, mi ćemo za sat vremena raspravljati o civilnim žrtvama Domovinskog rata. Pa ne znam ima li smisla kad su svi već o tome nešto rekli, a nema ih ovdje sada i iznijeli su stotine netočnih podataka koji se nikada neće dogoditi koji plaše hrvatski narod. Zašto plašimo hrvatski narod? Pa zar već nije dovoljno uplašen sa 100-tinama stvari koje se događaju u Hrvatskoj? Ali ne, treba ga plašiti i dalje to je naš narod, mi smo njegovi izaslanici u Hrvatskom saboru. Pa nismo mi zaduženi da ga plašimo, nego da ga bodrimo, da ga hrabrimo. Da kažemo da mi smo ti koji će braniti njegove interese. I to je pogrešno i to treba promijeniti. Što je dobro, dobro je pa da je donio to gospodin Medved ili gospođa Nađ sasvim je svejedno, ako je dobro i ako je dobro onima zbog kojih to donosimo pa onda nemojmo voditi rasprave koje nemaju smisla. Stoga evo još jednom želim pohvaliti ove izmjene i dopune Zakona o hrvatskim braniteljima i dati punu podršku prije svega provedbi ovog zakona što mislim da je apsolutno najbitnije. Imamo 3 replike i na vaše izlaganje. Poštovani zastupnik Šašlin. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Poštovani gospodine Ivanoviću i sam ste sudionik Domovinskog rata i sigurno se sjećate i znate koliko je to složeno i teško vrijeme bilo, koliko je to različitih teških sudbina ljudi. svjesni ste toga da se svi ti problemi ne mogu riješiti jednim potezom pera, jednim zakonom. I zato sve ovo što mi danas 30 godina nakon početka Domovinskog rata raspravljamo o hrvatskim braniteljima o Domovinskom ratu ne smatram uopće pogrešnim, dapače ja sam sretan što o tome pričamo nakon 30 godina i daj Bože da o tome netko u ovom visokom domu raspravlja i nakon 50 godina i 100 godina hrvatske države. To je smisao i to je cilj. Tako da ništa ne vidim loše u ovome, dapače trebamo biti na neki način ujedinjeni svi u tome i iznalazit uvijek nova rješenja, poriješavati ono što se može. Hvala. Goran (HDZ)** Hvala lijepo. Pa mislim da ste u ovoj replici u biti i odgovorili i ono što bi i sam mogao ponoviti. Naravno, sve što se pokazalo da nije dovoljno učinkovito, da nije dovoljno brzo,

uvaženi potpredsjedniče, uvaženi predstavnici ministarstva, pa evo želim nešto reći o ovom nacrtu Konačnog prijedloga Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i njihovih obitelji. Mislim da ova rasprava kako je krenula ipak ide u dobrom smjeru i da konačno bez obzira na naše političke poglede razumijemo što je to hrvatski branitelj i da tu među nama ne bi trebalo biti nikakvih dvojbi jer vidimo da i iz drugih klubova jasno se pokazuje da razumijemo da pravo nije privilegija, pogotovo pravo hrvatskog ratnog vojnog invalida i da tu nema puno rasprava. Bilo je samo mogućnosti koje su se mogle ostvariti ili se nisu ostvarile. Postoji na moje zadovoljstvo Vlada i ministar koji razumiju tu populaciju, došli su iz te populacije, bili su ratni zapovjednici, znaju što je hrvatski branitelj i nemaju dvojbi da li je to zlouporaba prava ili te privilegije o kojoj se govori ili je to istinska potreba čovjeka da riješi svoj status. Svatko od nas sigurno će u svojoj okolini pronaći po nekog koji nije uspio riješiti taj status. I to smo rješavali 2017. godine omogućili smo da se to ponovno može ostvariti i kao hrvatski branitelj, ali i kao hrvatski ratni vojni invalid. Svaki lokalni čelnik zna koliko je teško zbrinuti hrvatskog ratnog vojnog invalida i da to iziskuje velika sredstva i da tu ima nekada i osjećaja koji se onda pojavljuje u toj populaciji, zašto on, zašto ne ja, ali ovdje govorimo o zakonu koji nam svima treba biti jednak. I ja te ljude razumijem i kao hrvatski branitelj, ali i kao čovjek koji živi sa njima i razumije njihove probleme. Imam prijatelja koji nije mogao znati da će se razboljeti, ali se to desilo zaista u vremenu kada više nije mogao ostvariti zakonski svoje ovaj pravo na to da bude ratni vojni invalid. I vidim koliko se muči i da traje taj postupak, traje evo nekoliko godina, uredno podnesen zahtjev ne može se riješiti konačno. I to je ovo što je primijetilo i ministarstvo i želi riješiti taj postupak dugotrajnosti 60 dana, što prije jer je predugo vremena već prošlo. Iako smo s njima od početka onda ćemo ih razumjeti kao ljude koji su stvorili ovu državu i koji su na svojim leđima iznijeli najteže vrijeme stvaranja i same države i ja tu nemam nikakvih dvojbi, nikada mi njihovo pravo nije bila privilegija, nikada. Da li ćemo to svesti to sada kroz ovu raspravu ili onu slijedeću na slijedećem zakonu i takve ljude poznajem u vlastitoj okolini i moramo ih razumjeti. Ovi pokušaji na što ministarstvo reagira da pojedini zastupnici ciljano iznose i nekada i neistinite tvrde, pa iz ministarstva poprave i govore da nije tako čine to očito iz nekih svojih razloga što ne znači da se ne možemo razumjeti, ali budimo iskreni da li smo učinili sve da toj populaciji možemo reći evo gospodo vi ste najzaslužniji, vama smo dali sve što možemo kao država, očito da još nismo. I zato ovaj zakon i zato ga podržavam ljudi žele riješiti svoj status. Imamo ih koji su u radnom odnosu, čuli smo koliko ih je. Imaju svoja poduzeća, obrte, rade, doprinose. na različite načine drugačije zaposleni u komunalnim društvima, u poduzećima itd., rade, stvaraju za sebe i svoju obitelj. A imamo nažalost ljude koji se nisu snašli i kojima je bolest itekako otežala da se mogu snaći u ovom životu. I tu smo da im pomognemo i na lokalnoj i na državnoj razini. I tu onda više nema rasprava jesmo li to nekome dali privilegiju, je li je dobio zato što je varao ili je ne zaslužio, to su te razlike. Ja mislim da tu trebamo biti svi za ovako nešto. Zato sam 2 puta istupio i pitam zaista da li pomažemo ako glasamo protiv ovog zakona? Ja mislim da ne pomažemo, ja mislim da pomažemo ako glasamo za ovaj zakon i da će on ipak ubrzati proces kako je to ministarstvo predvidjelo, pa onda ih možemo pitati slijedeće godine gospodo koliko ste od neriješenih problema riješili nešto. E ona mogu reći ministru nešto si skrivio, pa si skrivio skroz do kraja. Znači kad smo krenuli u ovu priču, sjetimo se 2017. bilo je priče od ovih desetke i desetke tisuća koji će steći status branitelja ili invalida. Kolike su te brojke, čuli smo danas. Jesu li to ti deseci tisuća, nisu. Znači pomognimo ljudima koji potrebu da riješe svoj životni status i da mogu živjeti normalno u državi koju su stvarali. To je …/nerazumljivo/… poruka koju ja želim poslati i glasat ću za ovaj zakon jer smatram da doprinosi tome cilju.

kad smo slušali iz opkoljenog Vukovara čovjeka bez mane sa velikom ljubavlju gospodina Glavaševića kako je govorio o stradavanjima, patnjama hrvatskog naroda i sad nakon 30 godina zapravo se nije ništa dogodilo ili slijedeća slika spomenuli ste maloprije Velebit čovjek 22 godine dobije granatu ostane bez nogu i on od 22 godine, neka mu Bog podari dug život, živi bez oba ekstremiteta i sad netko ovdje u Hrvatskom saboru kaže da taj čovjek ima privilegije. Ne mogu, ne mogu to prihvatiti. Hvala lijepo. Poštovani zastupnik Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Kolega Šimičević mislim da smo tu privilegiju danas ipak uspjeli riješiti. Da ova rasprava pokazuje da smo svi shvatili da to privilegija nije i da je to pravo koje će se ostvariti nadam se kroz ovaj zakon prije nego što je to bilo do sada i to je naša temeljna zadaća ovdje kao saborskih zastupnika da tome doprinesemo jer to možemo. Mnogi bi možda pomogli ali nemaju način. I ono što sam htio reći i ove garaže koje se tiču dodijeljenih stanova tj. stambeno zbrinjavanje isto je priča koju treba riješiti. Dobio si stan, dobio si prostor garaže koja je u državnom vlasništvu, plaćao si najam. Riješimo taj odnos jer mislim da ti ljudi to zaslužuju. Evo, hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Ante Deur će slijedeći govoriti.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajnici, poštovane kolegice i kolege, evo već pri kraju smo ove rasprave o Zakonu hrvatskim braniteljima o dopuni zakona od 2017. godine. Danas smo čuli puno toga, puno informacija ali puno i različitih interpretacija o nečemu što je nažalost u našoj domovini dugo već traje, možda zadnjih 20-tak godina. Možda jedna rečenica koja me onako kao čovjeka, kao hrvatskog branitelja duboko dirnula, kao evo sad nešto radimo, doći će neka druga vlada, a ja duboko vjerujem, uvjeren sam da je hrvatski narod zreo i da nam se neće desiti 2000. godina kad je bio potop Domovinskog rata, kad su se događala progonstva, zatvaranja, kad su se hrvatski branitelji progonili, kad je Domovinski rat odveden u Haag, a sa Domovinskim ratom i moderna hrvatska država ona koju svi zajedno smatramo da je stvorena u temeljima hrvatske krvi, hrvatskog čovjeka u koga je prvi hrvatski predsjednik imao najviše povjerenje, a to je hrvatski čovjek. ovoj sabornici je svatko izabran od svoje populacije ali od hrvatskoga naroda. Vjerujemo da, svi zajedno da je Domovinski rat temelj hrvatske države, vjerujemo osobito tog dana kad su oslobođeni hrvatski generali i Domovinski rat. Mislim da je Hrvatska počela disati punim plućima. Danas se pitamo zašto često dopune Zakona o hrvatskim braniteljima. Pa ja isto sam tužan kao čovjek vjerujem da svi zajedno da je bilo bolje, da je zakon ostao negdje koji je pisan '96., '97. godine da su se dogodila neka određena nadopuna s vremenom u kojem živimo to bi bilo idealno. Nažalost znamo sve što se događalo. Nažalost i akteri koji su to radili danas i u sabornici i to znamo. Znamo da je u jednom trenutku Zakon o hrvatskim braniteljima i samo ministarstvo toliko bili raspršeni da se pomislilo možda će i zgradu odnest u negdje drugo, da je razdvajanje mirovina hrvatskih branitelja, da su opskrbnine premještene u socijalu na najružniji način. Puno toga se izdogađalo o čemu bi mogli pričati i danas hrvatska Vlada na čelu tog ministarstva sa ministrom Medvedom uistinu radi da se objedini taj zakon. Zašto danas sutra, netko je rekao ne bi bio ustavni zakon, pa mi smo tu u sabornici, svi zajedno, svi zajedno donosimo i gledamo, nemojmo biti aktivisti, imamo nacionalne vrijednosti koje smo svi zajedno ovdje bez obzira iz koje stranke dolazimo. To su vrijednosti na kojima počiva ova država, a ne se propitujemo o privilegijama, o raznim situacijama koje nisu, koje su čak ružne za čuti za nekog stranca, a ne za hrvatskog čovjeka, za hrvatsku majku, za ove majke koje danas su tu u hrvatskoj sabornici koji su stradalnici Domovinskog rata civili gdje su isto propatili. Gdje su naše majke još uvijek traže naše nestale hrvatske branitelje i civile. Budimo prepoznajmo ovaj zakon i pohvalimo i ovu Vladu i ovo ministarstvo bez obzira što je netko pogriješio. To je odgovornost, svi smo ljudi, oprost je dat za sve ono što se napravilo. Ljudi koji su bili u Haagu sve su oprostili, oprostili smo kao hrvatski narod. To zajedništvo nas krasi zbog toga smo i stvorili hrvatsku državu. Nemojmo da nas ljudi gledaju tu u razdvajanju u onome što su najveće vrijednosti, oko čega ćemo se onda složiti, gdje je to naše zajedništvo, gdje je to naše sutra za ove mlade koji dolaze koji vrednuju onu generaciju kojoj je Bog dao privilegiju da bude sudionik, snaga, temelj moderne hrvatske države. Evo ja vas pozivam da podržite ovaj zakon i da budemo uistinu u zajedništvu, a manje u aktivizmu. Hvala vam. **Reiner, Uvaženi kolega Deur kad ste spomenuli 2000. nekako mi je, događanja iz tog vremena, nekako mi je u ušima zazvonila ona pjesma 30. svibnja naš je dan. Od tog trenutka je sve počelo. Vlada koja ide mijenjati nešto što je u narodu saživjelo i sa srcem se nosilo i pjevalo, promijenit dan, blagdan na 25. lipnja koji nikad nije saživio i sve ovo što mi danas gradimo i čitava ova priča o braniteljima i o svemu ovom što govorimo proteže se i ispravljaju nekakve greške iz tog vremena. Dakle '95., '97. mirna integracija nakon toga pokušaj da se izvitoperi sve, transkripti u Haagu, suđenje generalima, tajna svjedočenja, sve je to na neki način posljedica upravo ovakvih rasprava kakve imamo danas pa je dobro da ste se toga prisjetili. I treba znati u kontekstu kojeg vremena i koja je namjera bila mijenjanja tog 30. svibnja na 25. …/nerazumljivo/… **Reiner, trebalo bi puno vremena kada bi nabrajali, ali sigurno da svi zajedno kao kršćani, kao ljudi moramo opraštati jer to je snaga hrvatskog naroda. Puno je toga bila mijenjano, pa znate i Bleiburg da je, da je predsjednica države tu godinu prije nego što je HDZ pobijedila da je davala pokroviteljstvo nad Bleiburgom da ti datumi 30. svibnja po kome je prepoznatljivost predsjednik Tuđman to što je napravio, ali evo tu smo pobijedili smo sve jer smo jaki i vjerujem da ta pobjeda i da hrvatski narod je u svojoj vjeri, u svojoj snazi da ide naprijed. Hvala lijepa. Poštovani kolega Deur, vi znate da ja imam institucionalno pamćenje i prvi Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz 1994. godine, dakle 27 godina je prošlo. U tih 27 godina HDZ je većinom bio na vlasti u središnjoj državi. Dakle, mogao je zakone predlagati kakve je htio, imao je većinu. Ispada da je samo SDP kriv zato što hrvatski branitelji nisu mogli ostvariti svoja prava. Ispada da je jedino SDP kriv. Pospite se pepelom i recite zakon iz 2017. nije bio provediv trebali smo ga ranije, ranije izmijeniti i sve bi bilo ok, ali ne sada svaljivati opet na vladu SDP-a. vi sigurno da se sjećate i ja vjerujem jer vi ste hvala Bogu bili kreator mnogih ovih stvari koje sam baš napomenuo u Ministarstvu hrvatskih branitelja, ali evo vi ste sami to izrekli pa onda nema potrebe, nisam imamo potrebe da vas imenujem. dolaskom rekao sam još na početku svog obraćanja, zakon od '97. godine je bio jako dobar. 2000. godine ministar Pančić tada je bilo potop svega rađen je novi zakon, takav kakav je rađen da bi se nakon toga, odlaska te vlade ponovo moralo ići u određene promjene, donošenje itd. Dolaskom ponovo SDP-a ponovo prva stvar što je napravljena, udar na Domovinski rat tj. hrvatske branitelje, ponovo nakon toga dolazi vlada Oreškovića i premijera Andreja Plenkovića,

Imam jednu zanimljivu poruku i nju tražim, inače nisam nikada ovako ljut i nervozan izašao, hvala gospodine predsjedniče, ljut i nervozan za saborsku govornicu. Ljuti me ono što i vas, ljute me ove divlje povrede Poslovnika i ove drugarske replike. Očito sa Poslovnikom nešto nije u redu, treba ga napraviti da bismo mogli kvalitetnije raditi, a ja koliko izgubio vremena da izgubio ja moram naći ovu poruku. Zapravo o čemu se radi, ne mogu je naći, drago mi je da se je gospodin ministar pojavio. Imam poruku Darka Peranovića Kundre koji je 14.7.'92. godine sudjelovao u ekipi HOS-a koja je izvlačila vaše poginule suborce koji su u Bobanima u dubrovačkom zaleđu uletjeli u zasjedu, nažalost tragično stradali. Pokušavali su iz izvući najelitniji pripadnici hrvatske vojske međutim to je uspjelo HOS-u i HOS-ovcima, ali što je tu značajno i zbog čega ja to spominjem. Radi toga što on meni navodi da su od 4 zapovjednika te satnije Lovac 2 poginula, da su Stanko Primorac i on koji su još živi 3 puta ranjeni, da je 30 pripadnika te postrojbe poginulo, uglavnom jedan nevjerojatan ratni put, ali je zanimljivo da ni Stanko Primorac Čane, niti Darko Peranović nemaju riješeno sve uz ratni put. Mi HOS-ovci smo zapravo najveća žrtva ovoga svega, ove zavrzlame i ovoga cirkusa, nigdje toliko neriješenih problema, a nigdje toliko ni lažnjaka kao među HOS-ovcima. Ja sam se vama gospodine ministre javio prije nego sam ušao u ovaj sabor sa željom da porazgovaramo, da pokušamo jednog HOS-ovca staviti u ministarstvo. Kad dolazio izašao je samozvanac Đapić koji nikada nikakav načelnik stožera bio nije. Prvo mu je HDZ dao HSP kao stranku, onda mu je dao HOS da HOS-om manipulira. Đapić je izmislio nekakvih činova i nekakvih činovnika ja mislim da on ima pukovnika koji puk vojske u životu vidjeli nisu. Dakle, dok mi taj problem i slučaj HOS-a ne riješimo na način na koji ga trebamo riješiti, a ja sam ponio ovdje nešto što ja držim 27, osam, devet godina u arhivi ja to nikada zbog ponosa pokazao pokazao ne bi. To je moj cilj, tu je moje imenovanje, tu je imenovanje za člana zajedničkog zapovjedništva s jedne strane hrvatske komponente, a s druge bošnjačko muslimanske u Srednjoj Bosni itd., ja trpim napade Đapića i koje kakvih Đapćčća, te lažni general, te izmišljeno ovo te izmišljeno ono, nikada je ovo ne bi donio da moji HOS-ovci ne traže jer ima ljudi koje sam ja u ratu vodio koji su jako povrijeđeni zbog činjenice, zbog činjenice da me takvi prozivaju. Dakle, sve ovo što ste uradili pasti će uvodu ako se pošteno ne vrednuje i riješi problem HOS-a u hrvatskoj državi. Ja čak izbjegavam spomenuti paravojska, po nekakvoj logici mi to jesmo, ali samo po nekakvoj logici, a inače po načinu na koji smo izvršavali zadatke, načinu na koji smo surađivali i s vama gospodine ministre mi nismo nikakav paravojska, sve ono što je od nas traženo sve smo to uradili. Molim vas lijepo dakle pogledajte o čemu se radi pa da napokon riješimo problem HOS-a. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem se. Dakle, kada smo danas, a i prije iznosili naš stav oko toga kako bi trebao biti uređen sustav socijalnih transfera spram jedne od najugroženijih populacija u Hrvatskoj, a to i jest braniteljska populacija, tada smo se uvijek rukovodili, a rukovodili smo se i danas da je to sustav koji treba biti kao prvo transparentan treba prema svima biti jednak i treba biti pravedan. A pravedan, kada kažemo pravedan i ekonomski pravedan. I sada ću vam iznijeti razloge zašto to ovaj zakon nije. Kao prvo kada mi kažemo da se ovim izmjenama zakona otvara prostor za privilegije to kažemo ne zbog toga što on propisuje prava, nego što se ta prava vežu uz arbitrarno postupanje, uz arbitrarno postupanje. Dakle, reći ću vam jedan primjer. Imate primjer Članka 15. koji govori ne govori o materijalnim pravima nego tko se smatra sudionikom Domovinskog rata. to numerus clausus rekli bi točno je bilo određeno tko se sve može smatrati tko je radio u nekim drugim djelatnostima, pa su to bili pripadnicima odreda narodne zaštite, medicinsko osoblje, ratni izvjestitelji, pripadnici vatrogasnih postrojbi itd., sada se, sada se uvodi članak koji kaže tj. stavak tog članka koji kaže, druga osoba, dakle bilo koja druga osoba koja nema priznat status hrvatskog branitelja a koja prilikom obavljanja vojnih ili drugih dužnosti, po nalogu nadležnih tijela državne vlasti ili pravnih osoba u vlasništvu RH ili pretežitom vlasništvu RH ili jedinica lokalne samouprave ili županija ili Grada Zagreba pridonijela obrani suvereniteta i uspostavi neovisnosti RH. I sad vi meni recite da ovaj članak, ovaj stavak ne otvara prostora arbitrarnosti. Tko odlučuje o tome da li je doprinio ili nije, koji prostro subjekata pravnih smo ovdje ostavili širok da kaže da je po njihovom to nalogu bilo, dakle bilo koje općine ili grada jedinice lokalne, regionalne samouprave itd., bilo koje pravne osobe u javnom vlasništvu. Znači govorimo o arbitrarnosti i arbitrarnost nužno ono vodi privilegijama jer ono što mogu ostvariti jedni ne mogu ostvariti drugi i sad ću vam reći još primjera. Mi danas imamo 3000 branitelja koji ostvaruju manje od 3.000 kuna mirovine prema ovom zakonu. Dakle, 3000 njih ostvaruje manje od 3.000 kuna možemo reći dakle da žive ispod granice siromaštva. Istovremeno imamo 16.621 koja kao prosječnu mirovinu prema Zakonu o braniteljima, dakle tu su i starosne i invalidske i obiteljske, dakle prosjek toga dobivaju 9.418 kuna mjesečno. I sad mi vi recite da je u redu, da osobe koje su zapravo na jednak način sudjelovale od kojih su mnoge isto stradale imamo razlike u mirovinama od 2.600 do 10.000 kuna. Ja mislim da to nije u redu. Ono što mi je još problematično u ovom zakonu je da zakon ne uzima u obzir upravo to kada definira određena dodatna prava. Dakle, ne kaže širimo krug ovlaštenika prava na stan, ali ne veže to uz imovinski cenzus jer mi bi se odmah složili i odmah bismo potpisali da ostvare pravo na stan branitelji, invalidi Domovinskog rata i djeca čiji su roditelji stradali u Domovinskom ratu koja nemaju stan ili kuću, ali ne možemo potpisati da to mogu dobiti oni koji već, dakle bez obzira na imovinski cenzus, bez obzira koji je imetak, bez obzira kolika je njihova imovina kad istovremeno imamo tisuće druge djece u ovoj zemlji koja nemaju riješeno stambeno pitanje. Znači ne možemo raditi takve razlike među građanima, ne možemo ih na taj način kategorizirati i ne možemo dozvoliti da se o tome arbitrarno odlučuje. Liječničko vijeće umjesto Zavoda za vještačenje …/Upadica: Dvoje kolega je diglo povredu Poslovnika. Poštovani zastupnik Deur kakva, u čem je povrijeđen Poslovnik?

NATO zemalja, vidjet ćete na koji način žive. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupniče Deur, Člankom 240. stavak izričem vam opomenu s oduzimanjem riječi do kraja rasprave o ovoj temi. Poštovana zastupnica Vučemilović.

govori. **Reiner, Željko (HDZ)** Temeljem Članka 240. stavak 1. izričem vam opomenu s oduzimanjem riječi. Poštovani zastupnik Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista završno. Izvolite. Nema ga, gubi pravo na riječ, pa će govoriti u ime MOST-a završno, Kluba zastupnika MOST-a poštovani zastupnik Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepa. Evo ja bi samo u ime kluba još jednom kazao da nakon 30 godina od početka Domovinskog rata da je Domovinski rat za nas u MOST-u temelj moderne hrvatske države, da su hrvatski branitelji, oni koji su stvorili domovinu u osloboditeljskom pravednom Domovinskom ratu protiv znači srpskog okupatora, fašističkih nakana s time da su znači samim tim i hrvatski branitelji protiv srpskog fašizma i antifašisti ako naglašavamo, vidim da ih se često napada s nekakve strane znači da bi poglavito oni koji zagovaraju antifašizam jer hrvatski narod je u Domovinskom ratu bio na strani antifašizma protiv Slobodana Miloševića tako da hrvatski branitelji po tom pitanju bilo u HOS-u, bilo di, da su bili u kojoj postrojbi oni su branili slobodnu RH protiv velikosrpskog fašizma gospodo oni koji hrvatske branitelje stavljate u nekakve kockice ili mozaike gdje ne pripadaju. I temelj demokracije je ovaj parlament i ovaj parlament je, svi koji su u ovome parlamentu zaslužni su hrvatski branitelji. I Hrvatska je nastala u Domovinskom ratu ovakvu kakvu imamo slobodnu, demokratsku sa svim onim graškama koje imamo u vođenju politika hrvatski branitelji su istinski stvaratelji ove Hrvatske i istina o hrvatskom vojniku priča u školama, vrtićima, istina o herojskom obrambenim ratu je nešto najbitnije. A mećati samo u kockice, stavljati ih u kockice nekakvih privilegija ovog onog to nije dobro prije svega prema tim ljudima i to je laž. Jedina je istina da je hrvatski branitelj, hrvatski vojnik i temelj hrvatske države. A kad govorim o hrvatskom vojniku onda govorim i o policajcu i o hrvatskoj vojsci i HVO-u i govorim o Hrvatskim obrambenim snagama. I temelj moderne države su znači hrvatski branitelji. To sam htio reći, imam obavezu to kazati prema svojim suborcima, prema vama koji ste u saboru hrvatski branitelji s liva, s desna, s centra, ako smo zajedno bili u Domovinskom ratu, nama je jedino što preostaje pozivati na zajedništvo. A sve ovo što je se događalo u društvu koje je dovedeno u ovu situaciju od radnika, od nepotizma, od korupcije virujte mi da nisu hrvatski branitelji krivi. I s hrvatskim braniteljima ne smi nitko s liva, desna, centra politizirati. I ne možemo i nemamo pravo jedne godine govorit o hrvatskim braniteljima ili određenim zakonima da je dobar zakon primjer koji slijedi Zakon o civilnim žrtvama, prosvjedovat, a sad nakon 5 godina kaže to je najbolje što možemo napravit. Da, zaslužuju i civilne žrtve koji slijedi zakon, svoj zakon, ali ne zaslužuju četnici. to vriđa hrvatske branitelje, da ja sam onaj koji je dao prvi amandman da se ukine ured Stipe Mesića tj. da se skinu sredstva 600.000 kuna, prvi moj amandman i da se da po prvi put da bude u proračunu državnom da da budu sredstva namijenjena za Udrugu stradalih civila u Domovinskom ratu. To je prvi amandman i dan danas se vjerujem nalazi u proračunu. Ali moramo razdvojiti neke stvari, a mi hrvatski branitelji koji imamo čast biti u ovom domu ne možemo prigovarati jednoj političkoj opciji da je blatila branitelje dok je ta opcija opcija politička tj. ne govorim o ljudima, nego pojedinci su gore vriđali ljude držeći ruku na srcu, a govoreći da triba uhititi, locirat, transferirat, procesuirat najistaknutije branitelje koji su nas vodili u Domovinskom ratu. Ta Šeksova poruka iz tog vremena Mesića, Sanadera je katastrofalna. Ja ću je uvik ponavljat. Nama triba istina o Domovinskom ratu. Istina da se prikaže javnosti, samo istina o hrvatskom vojniku i ništa drugo. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Završno će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Josip Đakić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo kao što ste čuli Klub HDZ-a podržat će ovaj izmjene i dopune zakona koje su kroz ovo vrijeme kroz primjedbe i prijedloge u partnerskom odnosu sa braniteljskim udrugama, sa svim braniteljima koji su doživljavali nemogućnost u stjecanju svojih prava, nužno bili promijeniti ove zakonske odredbe kao i ukinuti prethodno vještačenje. Jasnu su nam poruku branitelji davali kroz proteklo vrijeme kako se odnose te komisije koje su u …/nerazumljivo/… odlučivale o njihovom statusu. Jasne su nam poruke pisali sa vremenom, sa osobama i sa svim onim što se događalo. Jasno je svima da ne mogu se jednako tretirati i vrednovati oni koji su rođeni kao invalidi, ni oni koji su rođeni sa posljedicama zdravstvenih tegoba, kao ni oni koji su na svom poslu stradali, kao oni u saobraćajnim i prometnim nesrećama. Ratne rane su nešto sasvim drugo, ratne rane iziskuju stručnjake koji su se bavili tim ranama kad su ih sanirali na terenu ili u bolnicama. Ratne rane su i posljedica oboljenja, a današnji se zakon i vještačenja odnose najviše o poststresnom sindromu kod naših branitelja i tu su posebni stručnjaci koji mogu ocjenjivati, no nesporne su dokumentacija koja proizlazi, a to je liječenje u bolnicama, kontinuitet liječenja i sve ono što je lako provjerljivo. Ali kad se kod takvih događa da stručnjaci, eksperti ne uvažavaju svoje kolege iz bolnica, ne uvažavaju stotine kilograma lijekova potrošenih ili injekcija onda je tu već problem. Ja govorim iskreno o stvarima koje su se događale i koje su opisane od strane tih istih naših suboraca i prijatelja. Zbog toga danas se mora promijeniti ovaj zakon kako bi donio daljnju sigurnost i spokoj. A devastacija zakona u proteklim vremenima od Pančića do Matića u vremenu krize kada se je dogodilo da se je moralo nešto staviti u okvire mogućnosti financijskog proračuna jasno ćemo reći šta se događalo. Tisuće obespravljenih obitelji poginulih, tisuće obespravljenih policajaca koji su bili u Domovinskom ratu, tisuće obespravljenih branitelja u tom vremenu bila su naša tegoba i žalost. To nisu privilegirani, to nisu nikakve privilegije to je pravo koje hrvatski narod po Hrvatskom saboru i Vladu dao tim osobama no oni koji su ih tako zvali i danas lutajući kroz zakon gledaju kako bi omalovažili i kako bi im ponovo stavili teret privilegija na leđa kako bi se što bolje sramili. To je lijevi blok, da li se zvao lijevi SDP-ov ili lijevo-zeleni jasno govori o tome i danas i stavlja privilegije prije svega želeći tako ponovo uvrijediti hrvatske branitelje i njihovo dostojanstvo, želeći im ponovo oduzeti prava koja su im dali od samih početaka kroz službu za skrb hrvatskih branitelja koja je bila Ministarstvu obrane, pa kasnije kroz Ministarstvo hrvatskih branitelja pa sve do momenata kada su razdvajali mirovine na one koje su stečene kroz rad i one koje su stečene kroz rat. To su bile strahote šta su sve spremali kako bi naudili hrvatskim braniteljima. Danas hrvatski branitelji u najvećoj ili ja bi rekao 98%-tnoj većini vjeruju svojem ministarstvu, vjeruju ministru i njegovim službama, drže se toga da ministar im želi najbolje, a pomoć je svakodnevna, cjelovita pa i s ovom promjenom zakona puno očekuju. Vjerujemo da će dobro doći svima onima koji su dugo čekali. Hvala vam

zahvaljujem predsjedavajući. Kako nisam imala više priliku replicirati na neke stvari ovdje izrečeno, evo me sad ovdje u završnom izlaganju kazati par teza koje se često se ovako provlače kroz rasprave ovdje da recimo oni koji kritiziraju neke stvari, evo kad se kritizira Zakon o braniteljima ne znači da kritiziramo branitelje, ne znači da dovodimo u pitanje njihove zasluge za našu slobodu, državu, za sve ono što danas uživamo u slobodnoj demokratskoj državi. Dakle, kad kritiziramo Zakon o braniteljima ne znači da bi ukinuli sva prava branitelja, ne znači da smo protiv Domovinskog rata, ne znači da smo protiv države Hrvatske kao što se neki dan na jednom odboru kad smo kritizirali ovaj nacionalni plan oporavka dobili smo packu da bi morali voljeli Hrvatsku da shvatimo taj nacionalni plan oporavka. Dakle, kad kritiziramo ne znači da ne volimo vlastitu državu nego upravo zato šta želimo neke stvari predložit i poboljšat dajemo kritiku. Jel da nas nije briga ono neš ti, ono ne bi ni kritizirali, ok, super, loš zakon, good ajmo glasat za to, idemo dalje. Ali ako mislimo da je nešto loše naša je dužnost da ukažemo na nešto šta je loše, da se to nešto promijeni pa kao većina će prihvatiti taj prijedlog za promjenom u redu. Kolega ovdje iz HDZ-a malo prije je govorio o tome, kaže kako je svejedno od koga dolaze prijedlozi, ako je bilo prilike za popravit za nešto u zakonu iz 2017. normalno je da će se te stvari prikupiti je li šta je loše i iznijet će se neki novi prijedlog izmjena, dakle svejedno je s koje strane dolaze prijedlozi ako su dobri valja ih prihvatiti. Pa evo žao mi je što niste prije 2 mjeseca prihvatili jedan prijedlog koji je jako dobar bio o izmjeni Kaznenog zakona kad ste svi rekli ovdje da je to izvrstan prijedlog ali nećemo glasati ovdje da ne bi sad kvačica bila predložili je iz oporbe. Evo u tom duhu kojega ovdje promovirate predlažem da slijedeći put kad dođe dobar jedan prijedlog i sa oporbene strane evo da ga prihvatite. Dakle, evo već sam sve rekla u raspravi što mislimo da je loše u ovom prijedlogu, ja i dalje se, nikako me još ministar nije uvjerio zašto je dobro da se ovo vještačenje organizira na ovaj način, ne da se zapravo Zavod za vještačenje unaprijedi i cijeli njegovi procesi unutra. Ja se zaista slažem ako to toliko traje, ta procedura i ti procesi to je zapravo skandalozno i treba ih unaprijediti, ali evo mislimo da je ovaj način kako se sada predložilo je zapravo loš. I opet se vraćamo na ovaj sustav koji smo te 2014. godine ukinuli i promijenili, sad se vraćamo na njega opet. Nikako mi nije jasno kako je to sad bolje i kako će biti brže i kako ćemo ubrzati neke procese i kako sve te stručnjake nismo mogli dovesti u taj Zavod za vještačenje i onda ih tamo upogoniti da rade brže i bolje da bi se ta prava branitelja ostvarila. I evo isto tako nikako mi nije jasno sustav stambenog zbrinjavanja i stambeno zbrinjavamo odnosno ovaj prijedlog zakona kaže da će se stambeno zbrinuti i oni koji već stanove imaju. Molim? A pardon, mislila sam da se ovdje ovaj dobacuje. No, uglavnom evo htjela sam napomenuti dakle kad se kritizira Zakon o braniteljima nismo protiv branitelja i ostvarivanja njihovih prava, možemo to, dakle neke stvari koje jednostavno se čine i nepravedne moramo ukazati na njih i tražiti da se poboljšaju. Evo, hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** I sada će u ime predlagatelja završno govoriti potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja, poštovani Tomo Medved. Izvolite.

Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane gospođe i gospodo zastupnici, prije svega želim se zahvaliti na doprinosu i konstruktivnoj raspravi, a vezano za predloženi Konačni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji. Dakle, nakon podsjetit nakon 2017. godine kad smo kroz jedinstveni pravni okvir regulirali najvažnija područja, a koja su vezana za hrvatske branitelje, stradalnike Domovinskog rata i Domovinski rat u primjeni odgovorno analizirajući stanje došli smo do zaključka kako je nužno napraviti određene tehničke intervencije kako bi ubrzali cijeli proces. I svo vrijeme danas tijekom ove rasprave sam to ponavljao. Nekoliko stvari koje mislim da su važne kroz raspravu su se otvorile i želim ih dodatno pojasniti. Dakle, prvo od ovog posljednjeg stambeno zbrinjavanje, 2011., 2016. godine imali smo više od 11.000 osoba hrvatskih ratnih vojnih invalida i obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja stambeno nezbrinutih. Donošenjem zakona uvrstili smo i dragovoljce Domovinskog rata i dragovoljce kao takve svrstali kao posebno važnu kategoriju u strukturi hrvatskih branitelja. Stoga i dragovoljci imaju pravo na stambeno zbrinjavanje, ali ono što moramo naglasiti kako se nažalost ili se ne iščitavaju zakoni ili se krivo tumače. Dakle, pravo na stambeno zbrinjavanje ostvaruju obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja, hrvatski ratni vojni invalidi i dragovoljci Domovinskog rata, ali naravno uz uvjet da nisu stambeno zbrinuti i ispunjavaju sve uvjete iz zakona. Što znači da ispunjavaju sve uvjete a to podrazumijeva da ne postoje zapreke odnosno da nemaju drugu nekretninu i molim da o tome kad raspravljamo o ovoj temi, ne govorimo na neodređen način. Drugo pitanje, želim i ovdje naglasiti kako je bilo govora, žao mi je, nema nam zastupnika Prkačina, želim podsjetit da smo u našem zakonu 2017. g. po prvi puta definirali u čl. 3. Zakona status pripadnika HOS-a, dakle hrvatski branitelji iz Domovinski rata je osoba koja je organizirano sudjelovala u obrani, neovisnosti, teritorijalne cjelovitosti odnosno suvereniteta RH uz Zbor vojske ministarstva nadležnog za obranu, policije MUP-a i Hrvatskih obrambenih snaga, HOS-a. Dakle, jasno i glasno u članku 3. Isto tako, bilo je riječi o pripadnicima HVO-a, 2017. g. po prvi je u zakonu regulirano pravo na mirovine pripadnika HVO-a. Prije toga to pravo je bilo regulirano sporazumom iz 2006. g. g. a po tom sporazumu, rok za podnošenje zahtjev je bio 30 dana i u tom smo pogledu otvorili rok za podnošenje zahtjev za mirovine pripadnika HVO-a. Dakle, Dakle, nijedna sastavnica nije zanemarena i nijedno područje, djelovanje nadležnosti Ministarstva hrvatskih branitelja nije zanemareno. Želim podcrtati i to da su sve mjere koje smo zakonom propisali iz 2017. g. implementirane i da su one u realizaciji. Tome svjedoče svi pokazatelji i brojke realiziranih aktivnosti programa i mjera. Kad govorimo o prethodnoj stručnoj procjeni, ona se je provodila u 27 medicinskih ustanova. Pokazala se je uz sve napore koje smo mi na razini Ministarstva hrvatskih branitelja i Ministarstva zdravstva organizirali sa ustanovama, pokazalo se da mjere ne možemo uspostaviti da budu dovoljno harmonizirane. Nažalost, dosta velike razlike između tih ustanova. I …/Govornik se ne razumije./… sve to, došao je i COVID koji je doprinio nažalost prolongiranju provedbe programa pregleda i odugovlačenju cijelog procesa. Kad pak govorimo o vještačenju, podsjetit ću da je do 2015. g. Ministarstvo hrvatskih branitelja u svom sastavu imalo vijeća koje je provodilo vještačenje. I da je 2015. g. formiramo jedinstveno tijelo vještačenja koje se u toj mjeri obuhvaćajući cjelokupnu populaciju, ne može realizirati nužno potrebiti korak da vrijeme odnosno mjera provedbe vještačenja bude u prihvatljivom vremenskom periodu. Principi medicinskog vještačenja su isti. Vezani su uz struku. Razlika je u birokratskom procesu koji će biti optimalniji. Ustanova koja će se osnovati i ekipirati bavit će hrvatskim braniteljima. Bavit će se ozljedama i ranama hrvatskih branitelja i bolestima kao posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu. Bavit će se usklađivanjem i praćenjem tijeka službe, vremena provedenog u Domovinskom ratu, borbenom ili neborbenom sektoru, dužnosti koje je osoba obnašala i usklađivanje sa njegovim oblikom bolesti ili ozljede. Ovdje posebno želim istaknuti PTSP, sve poteškoće koje smo imali u Zavodu za vještačenje vezano za prepoznavanje te bolesti, sve one poteškoće koje mi imamo u Ministarstvu hrvatskih branitelja sa kojima smo temeljito upoznati. Ono što je posebno važno, senzibilitet liječnika u odnosu prema hrvatskom branitelju. Svo vrijeme smo pokušali kroz rad Zavoda za vještačenje uspostaviti sa koordinaciji sa čelnim ljudima zavoda izostanak tog senzibiliteta, izostanak prepoznavanja bolesti kod hrvatskih branitelja i zato uz sve ove argumente koje sam naveo, smatram da je važno da zajedno podržimo ove izmjene zakona koje će rezultirati punom implementacijom mjera koje smo definirali u zakonu iz 2017. godine, da ćemo kroz osigurana financijska sredstva, kroz dobru organizaciju, kroz uspostavu institucionalnog pristupa uspostaviti takve odnose da će bez obzira na kojem djelu RH, hrvatski branitelj živi, da će ta usluga vijeća, usluga svih drugih mjera koje provodi nadležnost Ministarstvo hrvatskih branitelja biti dostupno. I stoga vas pozivam da prihvatimo ovaj predloženi prijedlog izmjena i dopuna zakona i na taj način doprinesemo potpori hrvatskim braniteljima u konkretnom svjetlu, kroz konkretne mjere a nadzor i odgovornost za primjenu i nadalje ostaje na Ministarstvu hrvatskih branitelja. Hvala vam lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala, imamo dvije replike. Poštovana zastupnica Grba Bujević prvo. Hvala, gospodine. Uvaženi ministre, dok je trajala ova rasprava, oni koji gledaju su naši hrvatski branitelji i stigla mi je jedna poruka pa evo, ja bi vas molila da vam uputim jedno pitanje. Dakle, pitanje ovo što ste vi sada govorili o Zavodu za vještačenje, to je zaista točno i izazvalo je prilično nekih stvari koje su našim braniteljima nisu dobro sjele, upravo iz tog razloga jer nitko nije bio senzibiliziran da sagleda cjelokupnu situaciju. Naše branitelje ovog časa zanima da li će oni moći podnijeti ponovo zahtjev za utvrđivanje invaliditeta ili će to sad ono biti njihovo rješenje koje je izdano trajno i da li će se postupkom predmeti koji se nalaze, da li će oni onda biti preseljeni po novom zakonu u povjerenstvu koje ćete vi napraviti? To je jako važan odgovor. Hvala vam. Poštovani potpredsjednik Vlade i ministar branitelja. **Medved, Tomo (HDZ)** Hvala lijepa. Ovo je iznimno važno pitanje u cjelokupnom procesu, dakle i do sada smo imali praksu i to je ono što naši hrvatski branitelji moraju znati, dakle kontinuitet liječenja u svezi dijagnoze na osnovu koje odlaze na vještačenja, ukoliko su dobili ocjenu da je njihova zdravstvena sposobnost odnosno nisu dobili odgovarajući postotak da bi stekli status hrvatskog ratnog vojnog invalida, slijedi nastavak kontinuitet liječenja i nakon proteka određenog protoka vremena, kao što je to u konačnici bilo i sada, ponovno javljanje na vijeća za vještačenje, uvažavajući činjenicu da tijekom vremena dolazi do pogoršanja zdravstvenog stanja a moj poziv prema hrvatskim braniteljima je svakako nastavak kontinuiteta liječenja, ni u kom slučaju ne dozvoliti da ta bolest uznapreduje

5. kolovoza 2017. g. Vlada u Kninu je usvojila cjeloviti Zakon o hrvatskim braniteljima, vi ste bili kao ministar u ime Vlade predlagatelj. Naravno da tokom primjene i analizom propisa, u praksi, u primjeni uočeni su određeni nedostaci i posljedica uklanjanja tih nedostataka odnosno sa ciljem i željom da se što brže, što lakše i što jednostavniji način ostvare gotovo ta ista prava, donosi se ovaj zakon. Ovdje u sabornici sigurno nije bilo nijednog zastupnika koji nije izjašnjavao se da podržava branitelja, da podržava zahvalnost koju trebamo imati prema braniteljima, međutim isto tako se dade iščitati da neće podržati ovaj zakon. Dakle, ako imamo jedinstveni stav prema zaslugama branitelja, trebali bi onda imati jedinstveni stav da im se olakša život i kako vi to uopće tumačite? Hvala vam lijepa, poštovana zastupnice Murganić. Točno je, dakle u Kninu simbolično predstavili smo mjere iz ovog zakona, Vlada ih je prihvatila, uputila u Hrvatski sabor i ovdje smo imali vrlo sadržajnu raspravu. Govorio sam tada o misiji, o ambicijama koje želimo postići. U najvećoj mjeri smo realizirali tamo gdje smo detektirali poteškoće u primjeni, kao odgovorna Vlada predložili smo izmjene koje smo danas ovdje ovdje analizirali. Donošenjem ovih izmjena odnosno izmijenjenog i dopunjenog zakona, uvjeren sam da ćemo stvoriti pretpostavku za rješavanje niza ranije nagomilanih poteškoća i problema ali ono što je jako važno, to je odnos svih nas prema hrvatskim braniteljima, to je odnos gdje moramo svi doprinijeti da hrvatski branitelji u društvu budu vrednovani na način kako to oni trebaju biti vrednovani. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Time zaključujem raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo glasova kad se steknu uvjeti. Sada budući da je prošlo već dosta vremena bez stanke ćemo imati stanku do 20 i 30.

Hvala g.

Hvala. Imamo više replika. Prva je poštovanog zastupnika Šimičevića.

kolega Deur, vi znate da

I sada će u ime predlagatelja završno govoriti potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja, poštovani Tomo Medved. Izvolite.

Poštovani ministar hrvatskih branitelja.

Zastupnik Mlinarić je digao povredu Poslovniku.

Hvala vam

hvala Vam

Sljedeća rasprava bit će poštovanog zastupnika Gorana Ivanovića. Izvolite.

je to replika

Hvala vam lijepo.

I sada će u ime predlagatelja završno govoriti potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja, poštovani Tomo Medved. Izvolite.